Den innkalte vararepresen- tanten for Buskerud, Lavrans Kierulf, tar nå sete. Fra Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon etter Stortingets forretningsorden § 5 annet punktum for representanten Rasmus Hansson fra og med 6. juni og inntil videre.

Sigrid Zurbuchen Heiberg er til stede og vil ta sete. Representanten Dagfinn Henrik Olsen vil framsette et representantforslag.

den- ne saken, vil gi ansatte i kriminalomsorgen rett til erstatning for skader som skyldes pålagt organisert trening og øvelse i fysisk maktanvendelse og håndtering av kritiske situasjoner.

Å handtere slike situasjonar krev opplæring, øving og trening. Jamleg trening er heilt avgjerande for at eventuell maktbruk kan skje innanfor ramma av kva som er nødvendig og forholdsmessig. Det gjeld for politiet og i aller høgste grad også for kriminalomsorga. Føremålet med treninga er altså å førebu dei tilsette på utfordringane dei kan møte i sitt daglege arbeid, inkludert handtering av valdelege innsette og krisesituasjonar. Dessverre kan denne typen trening medføre skadar. Muskel- og skjelettskadar, forstuingar, brot og belastningsskadar er nokre av dei vanlege risikoane som er forbundne med slik trening. Sjølv om tilsette tek forholdsreglar og følgjer retningslinjer, kan uhell og overbelastning likevel førekome. Når skadar oppstår, kan det medføre lange sjukemeldingar og betydelege helsemessige og økonomiske konsekvensar for dei tilsette.

Dette forslaget gjev ei meir føreseieleg ordning som er betre tilpassa dei utfordringane som følgjer av arbeidsoppgåvene til tilsette i kriminalomsorga – lik ordninga som er innført for politiet. Det er altså heilt riktig og rettferdig å innføre ei erstatningsordning for dei skadane som oppstår under pålagd trening. Dei tilsette utfører treninga som ein del av arbeidet sitt for å oppretthalde tryggleiken. Når dei vert påførte skadar i denne samanhengen, er det urimeleg at dei står utanfor ei erstatningsordning. Ei erstatningsordning vil ikkje berre gje større økonomisk tryggleik for dei skadde, men også signalisere at samfunnet verdset og støttar tilsette i kriminalomsorga. Det er eit utrykk for anerkjenning av det arbeidet dei utfører, eit arbeid som kan vere risikofylt, og ei bekrefting av at ein tek helsa og tryggleiken deira på alvor. Vidare vil ei slik ordning bidra til auka motivasjon blant dei tilsette, noko som igjen vil føre til betre utføring av arbeidet og auka tryggleik i fengsla. I sum vil ei erstatningsordning for skadar som oppstår under pålagd trening, vere eit nødvendig og rettferdig tiltak som varetek dei tilsette i kriminalomsorga.

for skader som skyldes pålagt organisert trening og øvelse i fysisk maktanvendelse og håndtering av kritiske situasjoner. De ansatte i kriminalomsorgen blir pålagt fysisk trening som bl.a. inneholder selvforsvar, pasifiseringsteknikk, gisseltaking og aksjoner mot celle. Det er viktig at de ansatte har trent på dette og er skikket til å utøve denne makten på vegne av samfunnet på en forsvarlig måte. Solberg-regjeringen fremmet dette forslaget i Meld. St 39 for 2020–2021, Kriminalomsorgsmeldingen – fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring, som ble lagt fram 18. juni 2021. Høyre har etterlyst denne saken helt siden regjeringsskiftet i 2021. Det tok nesten tre år før Støre-regjeringen fikk lagt fram denne saken for Stortinget. Vi mener det har tatt for lang tid, og er glad for at en samlet komité nå stiller seg bak kravet om at de ansatte i kriminalomsorgen skal få erstatning for skader under pålagt organisert trening. [10:06:56]: Kriminalomsor- gen skal sikre straffegjennomføring som ivaretar sikkerheten til både innsatte og ansatte. Fordi de ansatte i kriminalomsorgen skal håndheve et nødvendig sikkerhetsnivå i fengslene våre, og er en av de yrkesgruppene i samfunnet som har fysisk maktutøvelse som en del av sin arbeidshverdag, er det derfor nødvendig at de jevnlig trener på å utøve denne makten på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Under pålagt organisert trening i fysisk maktanvendelse er det en stor risiko for at skader kan skje. Flere ansatte har imidlertid opplevd å få skader under øvelser som ikke er blitt godkjent som yrkesskade under gjeldende regelverk, og flere av disse avgjørelsene er også stadfestet av Trygderetten.

De nye reglene er dermed ment å sikre full erstatning for skader som ikke anerkjennes som yrkesskade etter ordinære regler i henholdsvis folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Til sammenligning fikk – som saksordføreren var inne på – ansatte i politiet rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening, gjennom en lovendring vedtatt av Stortinget i 2021. Dette er en veldig god sak, og det er en sak fagforeningene under kriminalomsorgen har jobbet for over lengre tid. Det er tøft å jobbe i kriminalomsorgen. Som det er henvist til også i innstillingen fra komiteen, en kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen at de som jobber med dem som soner i fengsel, eller ute i samfunnet, har høyere risiko for å bli utsatt for eller være vitne til alvorlige eller ubehagelige hendelser på jobb. Dette kan være enkeltstående hendelser, men det er også den totale belastningen i arbeidshverdagen, og det kan vise seg i form av både fysisk og psykisk belastning og påfølgende reaksjoner. Altfor mange ansatte blir dessverre utsatt for alt fra trusler, hets og uønsket seksuell tilnærming til vold eller trusler om vold. Det er en arbeidshverdag det er vanskelig for mange av oss å se for seg. for seg. Kriminalomsorgen løser en viktig oppgave både for din og min trygghet og for samfunnssikkerheten i det store. Derfor er det helt på sin plass at vi nå innfører en etterlengtet yrkesskadeerstatningsordning for ansatte i kriminalomsorgen.

De skal trygge samfunnet gjennom å sikre en straffegjennomføring som motvirker nye straffbare handlinger. De må være forberedt på å utøve makt på en forsvarlig måte i krevende situasjoner. For å kunne gjøre dette på best mulig måte, må de trene, og under pålagt trening utsettes de ansatte for risiko. under øvelser opplevd å få skader som ikke har blitt godkjent som yrkesskade av Nav eller Statens pensjonskasse etter dagens regelverk. 152 skader som har oppstått under trening eller i en arbeidssituasjon, er meldt inn til Nav eller Statens pensjonskasse i perioden 2016–2022, og gjennomsnittlig ni søknader i året Stortinget endringer i politiloven om å sikre ansatte i politiet rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt operativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven. At lignende regler ikke har gjeldt for ansatte i kriminalomsorgen, er noe tillitsvalgte, fagbevegelsen og partier – som SV her på Stortinget – har løftet gjentatte ganger. Nå er vi glade for at regjeringen legger fram et forslag om å innføre en reell yrkesskadeerstatningsordning for ansatte i kriminalomsorgen, tilsvarende den som har blitt innført for ansatte i politiet. Dette er en viktig anerkjennelse av at vi som samfunn skal stille opp for dem som gjør en viktig jobb for fellesskapet. Dersom de utsettes for risiko og skade,

[10:11:47]: Det er en gle- dens dag når vi kan vedta disse endringene i straffegjennomføringsloven for de ansatte i kriminalomsorgen. Rødt fremmet våren 2023 et representantforslag der vi bl.a. foreslo å innføre en skadeerstatningsordning for ansatte i kriminalomsorgen som også skulle gjelde under pålagt trening, i likhet med den ordningen politiet fikk. En samlet justiskomité gikk så inn for forslaget, og regjeringen var raskt på banen med et forslag som ble sendt ut på høring. Nå, rundt et år senere, er jeg glad for at vi kan vedta disse endringene. Det vet jeg at at de ansatte i kriminalomsorgen også er. Kriminalomsorgens egne ansatte, fagforeninger og tillitsvalgte har lenge kjempet for å få på plass denne ordningen, og det er med en stor takk til dere også at dette blir vedtatt i dag. i dag. De ansatte i kriminalomsorgen har en krevende og viktig jobb som hele samfunnet er helt avhengig av. Samfunnsoppdraget deres er å sikre at straffegjennomføring og varetektsfengsling skal skje på en måte som er tillitvekkende for samfunnet, og som forebygger straffbare handlinger. De ansatte i kriminalomsorgen skal sørge for at de innsatte i fengslene kan endre sitt kriminelle handlingsmønster og rehabiliteres, slik at de kan komme tilbake til samfunnet etter sonet straff. De innsatte skal en dag bli dine og mine naboer, og for å lykkes med dette er vi helt avhengige av at de som jobber i kriminalomsorgen, kan gjøre sin jobb best mulig. Straffegjennomføringen må skje på en måte som ivaretar sikkerheten og tryggheten til både innsatte og ansatte. Alle som en eller annen gang har prøvd seg på en eller annen form for organisert trening eller aktivitet på fritiden, vet at det finnes en risiko for å bli skadet. En ball som kommer susende litt for fort midt i fleisen, en hockeykølle på ville veier, å snuble på oppløpssiden eller annet – det kan gå ganske ille, og det er for oss sivilister på fritiden. Når treningen man skal gjennomgå, er en pålagt del av yrket, og treningen går ut på maktanvendelse, er det uhyre viktig at eventuelle skader som kan skje, også skal dekkes.

denne treningen. Den sikrer at de kan håndtere de situasjonene de av og til må stå i, på en skikkelig, trygg og skånsom måte. Derfor er det også viktig – som alle i denne salen vet, og som de på golvet ute i kriminalomsorgen kan fortelle – at de har tryggheten i at dersom de skulle komme til å skade seg i denne treningen, risikerer de ikke å stå på bar bakke. De skal selvfølgelig ha sikkerheten i en yrkesskadeerstatning som også gjelder trening som er obligatorisk, og en viktig del av yrket de har.

De ansat- te i kriminalomsorgen gjør en enormt viktig jobb for samfunnet, en jobb som til tider kan være krevende. Det er helt åpenbart at de ansatte i kriminalomsorgen må trene og øve for på en god måte å kunne ivareta sikkerheten og tryggheten til både innsatte, andre ansatte og seg selv. De må trene for på en god måte å kunne håndtere kritiske situasjoner. Ikke minst er det viktig å trene for å sørge for at man utøver eventuell maktbruk på en forholdsmessig og trygg måte, slik at man ikke går lenger enn nødvendig og for langt. Derfor er det også forståelig at de ansatte kan pålegges å delta i instruksjoner og øvelser, noe som gjør det naturlig at eventuelle skader som kan oppstå under slik øvelse, regnes som en yrkesskade, akkurat slik det gjør for politiet. Når det har vært slik at enkelte har opplevd ikke å få slike skader godkjent som yrkesskade etter dagens regelverk, må dette selvfølgelig løses. Venstre er glad for at regjeringen følger opp kriminalomsorgsmeldingen fra 2021. Endringene vil sikre at ansatte i kriminalomsorgen får tilstrekkelig erstatning for skader som har oppstått under nødvendig trening og øvelser. Det vil bidra til å ivareta sikkerheten og kvaliteten i tjenesten

[10:16:57]: I dag er en merke- dag for kriminalomsorgen. Jeg vil takke komiteen mye for støtte til dette forslaget.

dere som jobber i kriminalomsorgen, er høyt verdsatt. Det viser den unisone støtten til dette med all tydelighet. Ansatte i kriminalomsorgen gjør en viktig og krevende jobb. Vi må sørge for at alle som skal jobbe i kriminalomsorgen, er skikket til å bruke makt på vegne av samfunnet for å ivareta sikkerheten til både ansatte, innsatte og besøkende. Man kan måtte bruke makt ved innsettelse på celle, opptøyer, rømningsforsøk, aksjoner mot celle og ved utøvelse av vold mellom innsatte eller mot ansatte. Dessverre vet vi at det er mange som jobber i kriminalomsorgen som blir utsatt for alvorlige og ubehagelige hendelser. Vi fikk f.eks. en kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner fra september 2023 som viser det, og at man også utsettes for trusler og hets. Det er viktig at man ikke bare skal utøve makt når man er på jobb, men at man også har mulighet til å trene på fysisk maktanvendelse og kritiske situasjoner både for å sikre god kvalitet i tjenesten og for at den enkelte ansatte skal kunne føle seg trygg på det man gjør, og de situasjonene man havner i. Ansatte i kriminalomsorgen er i likhet med andre arbeidstakere yrkesskadedekket under tjeneste og trening, men man er samtidig risikoutsatt under pålagt organisert trening på særlig fysisk maktanvendelse og håndtering av kritiske situasjoner. Erfaringer har vist at det er svært vanskelig å få gjennomslag for at skader som oppstår gjennom trening og øvelser, utgjør en arbeidsulykke. Med dette forslaget som er lagt fram, og som nå vil bli vedtatt – slik jeg forstår salen – ønsker vi å løse dette konkrete problemet. Her gis ansatte i kriminalomsorgen full rett til erstatning for skader som oppstår under pålagt organisert

Dette vet jeg har vært sterkt ønsket lenge, og jeg er veldig glad for at vi har kommet dit at det blir en realitet.

Det er noe av grunnen til at dette kommer nå. Vi har gjort mange ting for kriminalomsorgen siden vi tok over, og det er viktig alt sammen, men jeg er glad vi nå har kommet dit at vi også får gjort endringer i yrkesskadereglene.

sa- ken): Målet med denne proposisjonen er å sikre en tilpasning til ny advokatlov i overgangsfasen, sånn at aktørene kan være forberedt når den nye advokatloven trer i kraft. Det er noe vi imøteser, men vi har forståelse for at det vil ta noe tid. En samlet komité stiller seg bak alle forslagene fra regjeringen, så de blir således enstemmig vedtatt. grunn til å takke komiteen for det. Det er vel også grunn til å takke en mer eller mindre overaktiv bransje, som har vært ivrig og kommet med innspill. Det ble mye som kom inn, men vi har samlet oss om det meste.

som del av rettshjelpsforsikringen i tråd med forslag til ny forskrift § 9, som tidligere har blitt foreslått i høring. Der er Stortinget krystallklare, og det bør være en helt tydelig beskjed til regjeringen. Ellers har vi presiseringer av dette i gode komitémerknader. Det er også et tydelig signal fra en samlet komité om dette med klientkonto. Vi vil ikke ha det sånn at det må opprettes en klientkonto Det vil påføre veldig mye merarbeid, både for banker og for dem som driver i advokatbransjen, men det vil også medføre en stor kostnad, som kundene selvfølgelig må bære. Vi er glade for at vi er enige om det. Uenigheten kommer inn bare der ett parti er uenig i det vi skriver om god advokatskikk.

ikke bare er en del fra bransjen, er at ikke alle advokater er medlem i Advokatforeningen. Således er dette en måte å få alle advokater i Norge til å underkaste seg et sånt regelverk på. Jeg stopper der, men takk for en god prosess.

Dette er en oppfølging av vedtak som ble gjort i Stortinget om ny advokatlov, fra 2022, der en samlet komité støtter det overordnede formålet med lovforslaget, som nettopp er å sørge for en smidig overgang fra dagens advokatregelverk til ikraftsetting av den nye advokatloven og ny forskrift. Da Stortinget vedtok advokatloven, ble det vedtatt at advokater ansatt i forsikringsforetak som tilbyr rettshjelpsforsikring, fortsatt skal ha adgang til å gi advokatbistand til eksterne klienter. Komiteen brukte en del tid på det temaet den gangen. Det sentrale og viktige ved ordningen er jo å sikre privatpersoner tilgang til rimelig juridisk bistand, noe som ivaretar viktige forbrukerhensyn på en god måte. Imidlertid varslet regjeringen i proposisjonen behovet for en EØS-utredning knyttet til nettopp den ordningen med forsikringsadvokater. Etter flertallets syn er det i komiteen allerede avklart at ordningen med forsikringsadvokater praktiseres i EU, og derfor har man ikke sett at en sånn utredning og dermed en utsettelse av ordningen er hensiktsmessig. Det skal også nevnes at da lovendringene ble sendt på høring fra regjeringen, lå det ikke noe forbehold om EØS-vurdering da. Innstillingen løfter også – som saksordføreren har vært inne på – komiteens syn på behandling av klientmidler og regler for god advokatskikk, og også om disse temaene samles et bredt flertall. flertall. Det er bra at komiteen i det store og hele kan samles om den videre oppfølgingen av advokatloven, som sånn sett bekrefter den enigheten som var om loven da den ble vedtatt i 2022. Det er mange som venter på lovens ikrafttredelse og den tilhørende forskriften, og det er derfor bra at vi vedtar det med stort flertall i dag.

dei har teke ei eiga vurdering og på mange felt slutta seg til eit fleirtal som går imot deira eiga regjering sitt syn på ulike ting. Etter mitt og Framstegspartiet sitt syn forbetrar me saka gjennom denne fleirtalsinnstillinga,

Det gjeld forskriftsfesting av reglar for god advokatskikk. Me er einige i at det skal forskriftsfestast,

ei litt utidig innblanding viss Stortinget skal overstyra regjeringa i detaljar på forskriftene. Det er den prinsipielle grunnen til at me ikkje står bak dei merknadene og det forslaget. Det er ikkje det at me er imot prinsippet om at

Vi har nå en enstemmig komité som er tydelig på at når det gjelder klientmidler, gjør vi det på en enkel og god måte og ikke unødig komplisert. Jeg er glad for at Stortinget har vært konstruktive i den tilnærmingen og tydelige på at vi ønsker et bedre system. I behandlingen av advokatloven var det en enstemmig komité som uttalte at det fortsatt bør kunne ytes ad vokatbistand til eksterne klienter fra forsikringsforetak. Stortinget vedtok enstemmig: «Stortinget «Stortinget ber regjeringen utarbeide forskrift etter § 19 andre ledd, hvor forsikringsselskap kan tilby advokatbistand gjennom rettshjelpforsikring.» Dette er som sagt et vedtak som var enstemmig, og som var viktig fordi mange privatpersoner i Norge mange privatpersoner i Norge har denne typen avtaler med rettshjelpsforsikring, som gjør at de kan få rimelig rettshjelp eller juridisk bistand. nettopp de hensynene og deres interesser som ligger bak at Stortinget enstemmig vedtok dette – forbrukerhensynet om at privatpersoner skal kunne benytte seg av denne type tjenester. Derfor må jeg si at det var noe overraskende da departementet pekte på at det var nødvendig med en videre utredning av de EØS-rettslige forholdene i dette forslaget. Det framstår egentlig ganske merkelig når denne ordningen finnes i EU-land som Nederland. Da er det positivt at Stortinget igjen er samlet om at vi ønsker å få på plass denne ordningen så raskt som mulig. Det er klart at dette er regler det er mulig å gjennomføre. Det er Stortingets vilje at dette skal gjennomføres. Derfor er jeg glad for at vi er enstemmige, og at det er en tydelig marsjordre til regjeringen om at det ikke er behov for å utsette noe mer – nå får vi dette systemet på plass. Vi vet at det er mange som venter på den nye advokatloven. i dag et stort skritt på veien til å få den på plass. Det er positivt, og jeg gleder meg til å stemme for

Prinsip- pet om advokaters uavhengighet og at advokatene skal ha det personlige ansvaret for sine advokathandlinger, skal etter de endringene som foretas med advokatloven, fortsatt være et bærende hensyn bak reglene for advokatvirksomhet. Advokater i forsikringsselskaper er også underlagt de samme bestemmelsene om utøvelse av advokatbistand og regler for god advokatskikk som advokater i advokatforetak, og det er veldig viktig. Det sentrale med ordningen om at forsikringsforetak fortsatt kan yte advokatbistand til eksterne klienter, bør etter Venstres syn være å sikre privatpersoner tilgang på rimelig juridisk bistand. Derfor fremmer vi forslag om at det forskriftsfestes at forsikringsselskapers adgang til å gi advokatbistand begrenses til privatpersoner.

og viktig at det stilles strenge krav til advokaters behandling av klientmidler. Det må også være enkelt å frata advokater bevillingen når de ikke lever opp til kravene som stilles. De kravene som stilles, må også være målrettede, og de må ramme useriøse aktører, men det er viktig at de ikke får konsekvenser som virker mot sin hensikt, og at de administrative byrdene holdes på et forholdsmessig nivå. Derfor er det så viktig at reglene om behandling av klientmidler er proporsjonale og ikke pålegger advokatbransjen byrder som går lenger enn det formålet tilsier. Et pålegg om separate klientkontoer for samtlige klienter, også de som representeres i samme sak, uten unntak, vil kunne medføre administrative byrder og kostnader som ikke står i forhold til pliktene.

[10:35:25]: Advokater skal bi- dra til å ivareta innbyggernes rettigheter, og derfor er de sentrale aktører i rettsstaten. Et tydelig og lett tilgjengelig regelverk om advokaters plikter og rettigheter sikrer gode rammer rundt de juridiske tjenestene. Advokatloven er en helt ny profesjonslov for advokater og andre som yter rettslig bistand, og jeg er glad for at et samlet storting vedtok advokatloven våren 2022. Før loven kan tre i kraft, må overgangsregler og ny forskrift være på plass. Dette lovforslaget med overgangsregler er derfor en viktig del av arbeidet mot ikraftsettingen av et nytt advokatregelverk. Lovforslaget inneholder overgangsregler som skal sikre en smidig overgang fra dagens regelverk til det nye. Blant annet er det foreslått overgangsregler for søknader om advokatbevilling, for internadvokater, for andre enn advokater som arbeider eller sitter i ledelsen i advokatforetak, for rettshjelpere og personer med utenlandsk utdanning, og for tilsyns- og disiplinærordningen. Jeg har merket meg komiteens forslag til anmodningsvedtak om forsikringsadvokater og vil prioritere arbeidet med denne ordningen framover. Lovforslaget inneholder også mindre endringer i advokatloven og andre lover. Endringene er i hovedsak mindre justeringer og videreføringer av gjeldende rett, men det er også foreslått enkelte realitetsendringer. Dette gjelder f.eks. adgangen til å møte til prøve for Høyesterett. Etter forslaget skal det som hovedregel ikke være anledning til å møte til prøve i plenumssaker eller storkammersaker. I tillegg er det foreslått at Kongen skal fastsette ikraftsettingstidspunktet for advokatloven. Dette legger bedre til rette for en fleksibel og rask ikraftsetting av advokatloven og advokatforskriften.

2024 Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om å innføre et nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri (Innst. 417 S (2023–2024), jf. Dokument 8:116 S (2023–2024))

nr. 4): Det er en samlet komité som legger fram sin innstilling i denne saken om å innføre et nasjonalt forbud mot privat fyrverkeri. Jeg vil takke forslagsstillerne for at de bringer et så viktig tema på banen. Fyrverkeri kan som kjent medføre både brannskade på eiendom og fysiske skader på mennesker, og mange – både dyr og mennesker – opplever spesielt lydene av fyrverkeri som uforutsigbare og belastende. Statsråden ble derfor bedt av komiteen om å svare på dette da hun ble framlagt problemstillingen i et brev, og viser i sitt svarbrev forståelse for flere av de ovennevnte problemstillingene.

Imidlertid trekker ministeren fram at et slikt forbud vil få svært ulike konsekvenser for innbyggerne, avhengig av befolkningstetthet og hvor man bor i landet. Statsråden ønsker derfor ikke et totalforbud der kun innbyggerne som bor i byer, vil kunne oppleve fyrverkeri. Det gjøres i tillegg oppmerksom på at det allerede eksisterer regelverk som gir kommunene noen fullmakter til å begrense oppskyting av fyrverkeri i utsatte områder så lenge disse er begrunnet ut fra hensynet til liv, helse, miljø og materielle verdier. Avslutningsvis trekkes det i svarbrevet fram at departementet vil kunne vurdere å be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å tydeliggjøre kommunenes muligheter og hvilke hensyn kommunene bør legge vekt på i sine vurderinger. Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter dette og tenker at det er en riktig vei å gå framfor et nasjonalt forbud. Kommunene har forskjellige behov ulike steder i landet, og dette taler igjen for ulike løsninger. Det må derfor være kommunene som skal få lov til å avgjøre hvorvidt det skal være lov med privat fyrverkeri. Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) [10:41:05] (ordfører for sak nr. Jeg vil starte med å takke komiteen for et godt samarbeid om representantforslaget fra SV om å endre regelverket sånn at norske kommuner gis muligheten til å regulere, inkludert forby, privat bruk av fyrverkeri, også av hensyn til miljø, støy og dyrevelferd. Som forslagsstillerne viser til, er regelverket sånn at kommunene kun kan forby fyrverkeri i områder hvor det kan medføre brannfare. De viser videre til at det finnes flere alternativer til privat fyrverkeri, fyrverkeri kan føre til personskade, at dyr opplever frykt og angst, at mennesker med traumer kan oppleve det som en påkjenning, og ikke minst at fyrverkeri kan føre til brann og til skade for dyr. I svarbrevet peker justisministeren på at allerede eksisterende regelverk gir noen fullmakter for kommunene til å begrense oppskyting av fyrverkeri i utsatte områder, begrunnet ut fra hensynet til liv, helse, miljø eller materielle verdier, og videre at rundt 20 kommuner har

Det har kommet inn 27 høringsinnspill, hvor de fleste støtter representantforslaget. Justiskomiteen har også mottatt 30 000 underskrifter fra NOAH til støtte for forslaget om forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Jeg går videre til mitt innlegg i saken. Venstre støtter forslaget fra SV om å gi kommunene mulighet til å forby privat bruk av fyrverkeri. Fyrverkeri er en enorm påkjenning både for ville dyr og for kjæledyrene hvert år er nyhetene og sosiale medier fulle av folk som leter etter kjæledyrene sine etter at de i panikk har rømt hjemmefra. Husdyr har dødd av skrekk og panikkreaksjoner, og hvert år dør ville fugler. Folk med traumer opplever det som svært belastende og skadelig med de høye lydene og smellene, og hvert år får folk øyeskader og andre skader. Fyrverkeri er forurensende, og det er brannfarlig. Alt i alt er det veldig mange gode argumenter mot at folk skal sende opp privat fyrverkeri. Flere lokalpolitikere ønsker å kunne innføre et sånt forbud i sin kommune, og det mener vi at de burde kunne gjøre. Venstre støtter derfor SVs forslag.

fyrverkeri. Jeg vil påpeke at allerede eksisterende regelverk gir fullmakter til kommuner til å begrense oppskyting av fyrverkeri i utsatte områder, begrunnet ut fra hensynet til f.eks. liv, helse, miljø eller materielle verdier. Flere kommuner benytter seg av denne muligheten for å begrense oppskyting av fyrverkeri i utsatte områder – begrunnet ut fra de hensynene jeg nevnte tidligere. Å åpne for totalforbud har per nå ikke vært vurdert, bl.a. fordi allmenne dyrevernhensyn er hensyn som ikke er spesielle for den enkelte kommunen og dermed ikke er egnet for regional regulering. regulering. Kommunene har forskjellige behov ut fra hvor de ligger i landet, og dette taler for ulike løsninger. Derfor mener Senterpartiet at det er kommunene selv som skal få lov til å avgjøre hvorvidt det skal være lov med privat fyrverkeri. fyrverkeri. Som dyreeier selv vet jeg hvilken belastning det kan være for dyr å oppleve f.eks. nyttårsaften, men Senterpartiet mener at et eventuelt nytt regelverk for bruk av fyrverkeri må klargjøre hva som inngår i definisjonen «privat fyrverkeri». Det vil f.eks. være forskjell på om det er enkeltpersoner i en familie eller profesjonelle aktører på en festival som står bak en sånn bruk. Det mener Senterpartiet krever en grundigere vurdering enn det forslagene i dag tar opp.

vedtatt, ville ført til store forskjeller fra kommune til kommune. Vi ville fått noen gladkommuner som er nyttårsaftenkommuner, og vi ville fått noen kjedelige, mørklagte kommuner som er festbremskommuner. Da kan man virkelig begynne å snakke om Forskjells-Norge. 4147 Fra spøk til alvor: Det er dessverre noen skader med fyrverkeri, men heldigvis har folk blitt mer bevisst, og det har vært mye holdningsskapende arbeid rundt det. Aktørene selv har tatt et ansvar. Man deler nå ut briller gratis til alle som kjøper fyrverkeri. Det har ført til en vesentlig nedgang i øyeskader. Vi kan ikke forby dumskap. Dessverre er det fortsatt noen som håndterer fyrverkeri uforsiktig og uhensiktsmessig, og det vil nok fortsatt kunne skje. Den eneste løsningen på det er holdningsskapende arbeid. Så har vi det med dyr. Jeg forstår at det kan være en utfordring. Jeg hadde hund selv i mange år, og det var ganske krevende, for folk begynte å fyre opp allerede tidlig på morgenen. Det er et problem at man ikke følger lover og regler. Det er ikke lov til å fyre opp fyrverkeri hele tiden, hele døgnet rundt, det er kun kl. 24 nyttårsaften. Jeg ga hunden min noe beroligende jeg fikk av veterinæren, og da funket det bra. Det var i hvert fall en løsning vi fant. Denne saken dreier seg i aller høyeste grad om ideologi.

Jeg vet ikke hva slags vurdering Høyre har bak det, men det kan være en taktisk og kynisk vurdering ved at de ønsker å sikre seg fyrverkeri i sine egne Høyre-kommuner, hvor de vet at de har flertall. Der blir det sjampanje og kos og moro, og så blir det kjedelig og mørkt i eventuelle forbudskommuner. Ikke vet jeg, men jeg synes det er spesielt, og jeg reagerer på at Høyre faktisk har gått inn i den alliansen langt ute på venstresiden.

Bruk av fyrverkeri har lenge vært en viktig del av tradisjoner rundt feiringen av store begivenheter, sånn som nyttårsaften. Kultur og tradisjoner skal ivaretas, men det skal også utvikle seg i tråd med Flere leger og dyrevernorganisasjoner har tatt til orde for å forby eller begrense bruken av fyrverkeri. Øyelege Nils Bull rapporterer om at det de siste 17 årene er årlig gjennomsnittlig 15 15 personer som får synet helt eller delvis skadet på grunn av fyrverkeribruk. Dyrevernorganisasjoner vet godt hvordan fyrverkeri rammer husdyr som hund, hest og ku. De melder om at disse opplever frykt og angst ved oppskyting av fyrverkeri, vi vet også at fyrverkeri rammer dyr i det fri. I tillegg er dette en belastning for mennesker som har vært utsatt for krig, vold eller andre traumatiske opplevelser, og som kan oppleve disse høye smellene som en påkjenning. Det er også knyttet høyt forbruk, lokal forurensing samt forsøpling og avfallsproblematikk til bruken av fyrverkeri. I 2022 ble det på landsbasis som følge av fyrverkeri registrert 115 uønskede hendelser, som branner, branntilløp, øyeskader, andre personskader og nestenuhell. I forkant av nyttårsfeiringen vi hadde for et halvt års tid siden, sendte 40 organisasjoner, fagpersoner og ungdomspartier en felles oppfordring om forbud mot privat bruk av fyrverkeri i Norge. Det er stadig flere som tar til orde for at vi heller kan gjøre dette i fellesskap, og at vi kan ha alternative måter å feire på med mye mindre negative konsekvenser. Kommunene har i dag bare mulighet til å forby fyrverkeri i områder hvor det kan medføre brannfare. Flere har tatt til orde for at kommunene bør ha mulighet til å regulere, inkludert forby, privat bruk av fyrverkeri også av andre årsaker og ut fra lokale forhold. Underskriftskampanjen «Nei til fyrverkeri» har over 52 000 underskrifter. Derfor har SV fremmet to ulike forslag i dag. Det ene handler om å fremme endringer slik at kommunene gis mulighet til å regulere, inkludert forby, privat bruk av fyrverkeri av hensyn til miljø, støy og dyrevelferd, og det andre handler om å utrede hvordan kommunene kan få mer myndighet til å regulere dette Jeg er glad for at en rekke partier stiller seg bak disse forslagene. Dessverre får vi ikke flertall for det i dag. Jeg synes det er rart, for dette handler om å flytte makten ut til kommunene, der man kan ta lokale hensyn, der man kan vise at man setter behovene til mennesker som har opplevd traumer, risikoen for skade, brann, skade på miljø, skade på dyr, foran hensynet til privat fyrverkeri. Det hadde vært positivt, og det kommer vi til å jobbe for. Jeg tar med det opp forslagene

Hva dette har med champagne og silkesosialisme å gjøre, forstår jeg ikke. Vi går inn i et forslag som handler om at kommunene skal få lov til å legge ned et lokalt forbud mot fyrverkeri. Det handler om lokalt selvstyre, det handler om at vi bor i et stort land med

fjerne forbudet mot fyrverkeri med pinner – gode, gamle raketter – for det er det jo et forbud mot, og det strider mot alt Johnsen sier. En kan ikke forby alt som er dumt; det er lov til å gjøre dumme ting. Jeg tror kanskje debatten blir bedre hvis partiene forholder seg mer til og ikke legger seg opp i andres mål og midler. Høyres politikk handler om et styrket lokalt selvstyre, om større kommuner med mer makt over det som skjer i sin kommune. Vi tror at denne saken faktisk kan bli kan bli en interessant politisk sak. Jeg synes det er spennende å se retningen Fremskrittspartiet tar, og ser fram til et Dokument 8-forslag om å gjeninnføre raketter med styrepinne i Norge.

Nyttårsaften skal være en felles, gledefylt og inkluderende feiring, mange i Norge som gruer seg til nyttårsaften, enten fordi de er dyreeiere, eller fordi de har egne opplevelser. Det kan være traumer som gjør at særlig støyen fra rakettene er veldig belastende. Jeg kjenner mange som overhodet ikke kan møte andre på nyttårsaften, møte venner eller reise til familie, fordi de er nødt til å være hjemme og passe på dyrene. Det må de sette av hele kvelden og dagen etterpå Fyrverkeri er flott å se på, men det er særlig den spredte, private oppskytingen som blir et problem og en stor belastning for samfunnet. De siste åtte årene er det registrert over 1 500 brannskader på bygninger til en er statningsverdi på nær en halv milliard kroner. Det er det Trygg Forsikring som melder. Ulykker og branner belaster også nødetatene og politiet. Nyttårsaften 2023 fikk ti personer øyeskader på grunn av fyrverkeri, ifølge NRK, og Budstikka rapporterte at minst 60 hunder hadde rømt. Det er ofte hester som går i vei, rett og slett fordi de blir skremt. Hester er svære dyr, og når en hest brekker foten, må den ofte avlives.

en rekke helt vanlige fuglearter i Norge, som folk er vant til å se i hagen sin eller langs kysten, er drastisk redusert og truet. En jobber nå ganske mye i Norge med å få opp fuglebestandene igjen. I tillegg fører fyrverkeri til forurensning, og – som jeg ikke tror noen andre har nevnt – det er et veldig forbrukspress på familier. 65 pst. i Norge ønsker nå en slutt på privat oppskyting, viser en undersøkelse Norstat gjorde i 2023, og vi vet at også leger, DSB, brannsjefer og dyrevernorganisasjoner har tatt til orde for å forby fyrverkeri – og da har de egentlig ment å forby fyrverkeri nasjonalt. I stedet for veldig mange små og spredte oppskytinger over lang tid håper jeg vi kommer til å se at flere og flere kommuner velger å ha en felles, arrangert offentlig oppskyting, eller kanskje lysshow for de kommunene som har mulighet til det. det er en mye mer samlende feiring også av nyttårsaften. Jeg er veldig glad for at komiteen har vært så samvittighetsfull og grundig i arbeidet med Dokument 8-forslaget vårt. Jeg vil takke for det. Jeg er litt spent på hva statsråden kommer til å si med tanke på om den avklaringen som skal gjøres for kommunene nå,

[10:57:58]: Det er viktig for meg og regjeringen at bruken av fyrverkeri skjer på en sikker måte, slik at det ikke utgjør en fare for personer rundt, slik at det gir minst mulig belastning på miljø og dyreliv. I den forbindelse er det også viktig at brukerne tar sin del av ansvaret og bruker fyrverkeri i samsvar med gjeldende regelverk. Jeg har forståelse for flere av de problemstillingene representantene berører i forslagene. Samtidig er det slik at allerede eksisterende regelverk gir noen fullmakter for kommunene til å begrense oppskyting av fyrverkeri utsatte områder, begrunnet ut fra hensynet til liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det er kommunene selv som kjenner lokale behov best. Jeg viser i den forbindelse til at den enkelte kommune er gitt fullmakt til å kunne fastsette forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder etter en risikovurdering knyttet til lokale forhold. Dette innebærer at kommunen vil kunne fastsette lokale forbudssoner. Bestemmelsen må man lese på bakgrunn av formålet med brann- og eksplosjonsvernloven, som bl.a. er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og andre akutte ulykker. Bestemmelsen er på den måten ikke begrenset til fare for brann. brann. Som nevnt i mitt brev til Stortinget 10. april 2024 har rundt 20 kommuner fastsatt lokale forskrifter etter denne fullmaktsbestemmelsen og angitt særskilte forbudssoner begrunnet ut fra spesielle forhold i den enkelte kommune. Lokale forskrifter har bl.a. vært begrunnet i vern av særlig utsatt trehusbebyggelse og hensynet til spesielt utsatt dyreliv. Jeg mener komiteen i sine merknader har landet på en klok innretning, og at en eventuell endring må bygge på grundige utredninger hvor både positive og negative virkninger blir belyst. belyst. Jeg mener at et nasjonalt totalforbud mot privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaften i praksis vil få svært forskjellige konsekvenser, avhengig av hvor man bor i landet, og befolkningstettheten der man bor. En uønsket konsekvens av et totalforbud mot privat bruk av fyrverkeri kan f.eks. være at fyrverkeri kun blir noe de som bor i byer eller tettbygde strøk, får oppleve, som vil bli en forskjellsbehandling. I den grad det foreligger uklarhet om gjeldende regelverk, vil departementet vurdere om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bør gi ytterligere informasjon til kommunene om eksisterende regelverk. Avslutningsvis vil jeg også vise til politiloven § 14, som gir kommunene hjemmel til å kunne fastsette lokale politivedtekter for å kunne opprettholde ro og orden, sikre ferdsel, hindre tilgrising mv. Innenfor denne bestemmelsen vil det etter forholdene kunne fastsettes bestemmelser som begrenser fyrverkerioppskytingen i en kommune.

[11:01:11]: Jeg takker for statsrådens svar. Ofte er det sånn at SV og Senterpartiet står sammen når det gjelder å flytte makt ut til folk, til de folkevalgte organene som finnes rundt omkring i landet, i kommunene, og gi dem myndighet til å bestemme hvordan de ønsker å regulere reglene i sitt nærområde. Norge er et stort land som er ulikt fra nord til sør og øst til vest, som kan ha ulikt dyreliv; det kan være f.eks. landbrukskommuner der man har mange husdyr som vil bli svært negativt påvirket av fyrverkeri. f.eks. en lokal sen terpartipolitiker ønske å regulere dette til av hensyn til landbruksdyrene der og deres ve og vel.

I tillegg har hun skrevet i sitt svarbrev: «I den grad det foreligger uklarhet om gjeldende regelverk, vil departmentet vurdere å be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å tydeliggjøre kommunenes mulighet til å etablere lokale forbudssoner.» Det er vel ganske åpenbart ut fra høringssvarene til dette forslaget og ut fra hva organisasjoner på feltet sier, at det er uklarhet i dagens regelverk. Så med det vilkåret statsråden har satt i sitt svarbrev – at dersom det eksisterer uklarhet, vil man starte det arbeidet: Vil statsråden være enig i at spesielt kriteriet miljø har en viss uklarhet rundt seg, og at det da er naturlig at man følger opp med å presisere regelverket? Jeg sa jo akkurat det samme i mitt innlegg fra talerstolen her også. Det er naturlig å følge opp behandlingen av denne saken og denne debatten ved å se på nettopp det som er kommet fram, f.eks. i høringen,

jeg ser det, om at kommuner i Norge opplever at de ikke har hjemmel til et forbud mot privat oppskyting i sin kommune. Skien kommune har prøvd og har konkludert med at de ikke har hjemmel. Det er et voldsomt ansvar å legge på kommunene å skulle tolke disse uklarhetene. Jeg vil absolutt anbefale statsråden, hvis man ønsker å gi kommunene mulighet til å bruke et demokratisk flertall til å beskytte befolkning, bygninger

Fyrverkeri skremmer alt dyreliv, ikke bare særskilt sårbart, som innenfor de termene man ellers bruker i naturforvaltningen, vil si f.eks. vernede områder eller utrydningstruede arter. Det er ikke det vi snakker om her, vi snakker om at nesten alle arter i Norge skremmes av dette.

kan ikke være et spesielt forhold som begrunner en regional avgrensning. Une Bastholm (MDG) [11:06:02]: Jeg hørte veldig tydelig at representanten Borch, fra samme parti som statsråden, sa at det bør være opp til den enkelte kommune om man vil ha et lokalt forbud – eller man kan si det på en annen måte, om det skal være tillatt med privat oppskyting. Er statsråden enig i det?

for at kommunene kan vurdere egne reguleringer for fyrverkeri. Så ble jeg utfordret tidligere, og det ble også nevnt noe her, angående hva slags vilkår som må til for at man skal kunne innføre innføre slike private forbud. Jeg kan ikke gå i detalj om det her og nå, men det må være en konkret vurdering ut fra særlige forhold i de enkelte kommunene som de er de nærmeste til å ta dersom man ønsker å innføre et slikt forbud. Hvis norske kom- muner mener at de ikke har en hjemmel i dag til å innføre et lokalt forbud, vil statsråden gjøre noe med det, slik at norske kommuner opplever at de har en hjemmel og faktisk kan innføre et lokalt forbud? Da mener jeg ikke innenfor en sone med

[11:07:32]: Vi mener i ut- gangspunktet at dagens regelverk er dekkende. Så kan det alltid være rom for forbedringer. Som jeg også har sagt tidligere i replikkordskiftet, vil vi vurdere om det er behov for å be f.eks. DSB om presiseringer i lys av bl.a. denne diskusjonen, men vi planlegger ikke endringer av de rammene som er,

politikk er klar og tydelig. Vi ønsker ikke noe forbud mot fyrverkeri. Vi ønsker heller ikke å bidra til noe indirekte forbud det er rart at Høyre vil bidra til å gi kommunene den muligheten. Vi kjenner jo formålet bak forslaget, det er nettopp å innføre mest mulig forbud og sørge for at flest mulig kommuner innfører et forbud. reagerer på at Høyre er med på og støtter det. Det har ingenting med raketter med styrepinne å gjøre, jeg skjønner ikke hvor det argumentet kommer fra. Det er en fysisk gjenstand som skytes opp i luften. Den kan man få rett i hodet, den kan lande der det er tørt gress, den kan lande på et tak, og det kan begynne å brenne. Det er en årsak til at det ble et forbud mot raketter med styrepinne. Det er ikke det vi snakker om her, så jeg synes det er ganske usaklig å dra inn det fra representanten Dette dreier seg heller ikke om sønnen min, eller meg personlig. Det dreier seg om folk flest som feirer det gamle og det nye året, og som gleder seg til det nye året. Man har hatt en fantastisk julehøytid først, så kommer nyttårshøytiden etterpå. De fleste barn i hvert fall jeg kjenner til, og det tror jeg også gjelder Høyre, gleder seg til den høytiden, gleder seg til å fyre opp fyrverkeri, og de holder seg faktisk oppe lenger den kvelden enn de gjør ellers i året året for å få med seg fyrverkeriet. I noen tilfeller står de gjerne inne i sengen på soverommet og kikker ut av vinduet for å få med seg fyrverkeriet. Den gleden ønsker ikke vi i verken direkte eller indirekte. Det skjer én gang i året, og det skal pågå i kanskje 10 minutter. Som jeg sa i mitt forrige innlegg, er det noen som ikke følger regler og fyrer opp raketter i flere dager. Det er forbudt, det er ikke lov i dag. Så enkelt er det.

et eventuelt forbud. Jeg er fortsatt forundret over at Fremskrittspartiet ikke har større tro på sine egne lokalpolitikere – de kan jo slåss for fyrverkeri i sin kommune. Personlig er jeg ikke Personlig er jeg ikke tilhenger av et fyrverkeriforbud i min hjemkommune, men hvis det skulle bli et flertall for det, synes jeg det skal være en rett for kommunen å vedta et slikt forbud. Så til fyrverkeri med styrepinne: Det er slett ikke usaklig, for alt som ble sagt om forbud, blir rammet av nettopp det forbudet. For øvrig går det meste av fyrverkeri opp i luften og ramler ned igjen, om det har styrepinne eller ei. Så vidt jeg vet, er nesten alt fyrverkeri noe som skjer oppe i luften og ikke nede på bakken.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

Først vil jeg takke komiteen for et veldig godt samarbeid i denne saken. Komiteen understreker at det å sørge for innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver. Det er også innenfor brann- og redningsvesenets ansvarsområde. I lag med de operative ressursene i politiet, helsevesenet, Sivilforsvaret, redningstjenesten og frivillige organisasjoner utgjør brann- og redningsvesenet bærebjelken i den sivile samfunnssikkerheten og grunnberedskapen i hele landet. Brann- og redningsvesenet inngår dermed som en sentral del av Norges totalforsvar. Komiteen er fornøyd med at vi nå skal sikre brann- og redningsvesenets rolle i Norges totalforsvar ved å klargjøre brannog redningsvesenets rolle i krig og i krise, og at totalforsvaret vil få en bred omtale i den kommende stortingsmeldingen om totalberedskap. I merknadene samler komiteen seg om omtale av enkelte andre forhold som ikke berøres i meldingen. Det gjelder bl.a. yrkesskadeerstatning for skader påført ved trening, som må gjelde for både heltids- og deltidsansatte, og at ansatte i brann- og redningstjenesten har en økt risiko for kreft, og kreft derfor bør inngå i yrkesskadeforsikringen. I tillegg påpekes behovet for å utrede hvordan private eiere kan holdes skadesløse når samfunnshensyn gjør det nødvendig å rekvirere materiell, bl.a. skogsmaskiner til skogsbrannslukking eller annet opprydningsarbeid etter storm eller andre naturhendelser. Dette er en melding med få uenigheter. Det ser vi når nærmest alle merknadene i komiteen er fra hele komiteen eller fra et stort flertall. Det er bra, for da har vi en stortingsmelding med bred enighet som vil stå seg over tid. tid. Jeg regner med at de andre partiene vil redegjøre for sitt syn i denne saken. Brann- og redningsvesenet er den mest desentraliserte nødetaten i Norge. Den kommunale organiseringen sikrer nærhet til innbyggere, lokalkunnskap og rask bistand når befolkningen trenger hjelp, både i byene og i distriktene. For Senterpartiet er det viktig. Det er et stort spenn i oppgavene til brann- og redningsvesenet. Hver dag utfører brann- og redningspersonell viktige, forebyggende oppgaver. De utgjør innsatsstyrken ved brann, rykker ut til trafikkulykker, håndterer flom og skred og bistår både politiet og helsetjenesten med en rekke ulike oppgaver. Nødmeldesentralene utgjør også en viktig del av brann- og redningsvesenets tjeneste. Døgnbemannede 110-sentraler sørger for å ta imot nødanrop om brann, ulykker og andre hendelser fra befolkningen. Alt dette stiller krav til nærhet, lokalkunnskap og tilstrekkelig utstyr og kompetanse. Regjeringen viser med denne stortingsmeldingen at vi legger til rette for at Norge skal ha et brann- og redningsvesen som er i stand til å håndtere framtidige utfordringer både innenfor eget sektoransvar og i samarbeid med andre nødetater og beredskapsaktører. Den lokale beredskapen påvirkes av utviklingen av vårt eget eget samfunn, men også av hva som skjer globalt. Konflikter og krig i andre deler av verden har konsekvenser for vår sikkerhet. Mye fungerer bra i dagens brann- og redningsvesen, Senterpartiet mener den desentraliserte organiseringen er brann- og redningsvesenets fortrinn. Kombinasjonen av heltids- og deltidspersonell ivaretar behovet for fleksibilitet og rask respons i hele landet.

gode arbeidet som gjøres hver eneste dag av heltids- og deltidspersonell i landets brann- og redningstjeneste. I meldingen slår regjeringen fast at en grunnleggende målsetting er en nullvisjon om antall omkomne i brann. Denne nullvisjonen gjør at det må satses mer på brannforebyggende arbeid, ikke minst overfor utsatte grupper. En videreføring av de nasjonale målene vil bidra til kontinuitet i arbeidet på brannområdet og ligger til grunn for regjeringens prioriteringer framover.

bl.a. fordi me lever i ein heilt annan sikkerheitspolitisk situasjon enn for få år sidan, og fordi me ser at klimaendringane gjev oss mykje større vêrmessige utfordringar enn før. Det betyr at det vert stilt andre krav til vår nære beredskap, både til vår eigen beredskap og til det offentleges ansvar. Brann- og redningsvesenet er den mest desentraliserte naudetaten i Noreg. Den kommunale organiseringa sikrar nærleik til innbyggjarane, lokalkunnskap og rask bistand når befolkninga treng hjelp, både i byane og i distrikta. Difor er denne meldinga viktig. Ho slår fast at brann- og redningsvesenet framleis skal vere eit kommunalt ansvar, og at ei landsdekkjande organisering skal liggje fast. Brannvesenet skal framleis vere berebjelken i den lokale beredskapen. beredskapen. Meldinga legg til rette for at Noreg skal ha eit brannog redningsvesen som er i stand til å handtere framtidige utfordringar både innanfor eige sektoransvar og i samarbeid med andre naudetatar og beredskapsaktørar. Brann- og redningsvesenets brannførebyggjande arbeid har stor betydning for samfunnssikkerheita. Førebygging reddar liv. Det førebyggjande arbeidet må vere tilpassa både noverande og framtidige risikoar. I meldinga slår regjeringa bl.a. fast at ei grunnleggjande målsetjing er ein nullvisjon om antal omkomne i brann. Brann- og redningspersonell har eit risikofylt yrke. Det er avgjerande at personellet gjennomfører realistisk trening og jamlege testar, slik at dei vert sette i stand til å handtere krevjande oppdrag og kan vareta eiga og andres sikkerheit. Difor er det veldig tilfredsstillande at regjeringa tydeleg seier at dei vil sikre reglar som gjev tilsette i brann- og redningsvesenet rett til erstatning ved skadar som kjem av pålagd trening for heil- og deltidstilsette. Det er vidare veldig viktig at regjeringa vil tydeleggjere kva for førebyggjande og beredskapsmessige oppgåver brann- og redningsvesenet skal handtere. Både publikum og andre samarbeidande aktørar skal vere godt kjende med kva dei kan forvente av brann- og redningsvesenet i heile landet. Meldinga legg òg opp til at ein skal gjennomgå organisering og finansiering av brann- og redningsvesenets bistand til helsetenesta og politiet. Auka bistand frå brann- og redningsvesenet til helsetenesta er eit utviklingstrekk. Brann- og redningsvesenet utfører òg oppdrag for politiet. Her er det behov for klargjering. Meldinga er tydeleg på prioritering av målretta informasjon og haldningsskapande arbeid om brannsikkerheit tilpassa ulike grupper i befolkninga og bl.a. å bidra til målretta informasjon mot barn og unge. Mange brannar kan unngåast gjennom auka bevisstheit, endra haldningar og endra åtferd. For å oppnå ei varig brannsikker åtferd må befolkninga ha kunnskap om risiko for brann og vere motivert for varige endringar i haldningar og åtferd. Tidleg haldningsskapande arbeid er viktig i etablering av kunnskap og utvikling av brannsikker åtferd. Regjeringa vil vidareutvikle den førebyggjande innsatsen overfor grupper som er særleg sårbare for brann, og gjennomføre tiltak som bidrar til at risikoutsette grupper skal kunne bu trygt og brannsikkert heime.

tiltak. Meldinga er vidare tydeleg på at regjeringa vil leggje til rette for at kommunane utviklar eit samarbeid med frivillige organisasjonar og andre aktørar som kan hjelpe i det brannførebyggjande sikkerheitsarbeidet. Tverrfagleg samarbeid mellom kommunale tenester er eit viktig tiltak for å skape trygge tenester for personar i risikoutsette grupper.

Feiarane har kompetanse som antakeleg ikkje vert utnytta godt nok i det brannførebyggjande arbeidet. Det bør difor vurderast om feiarane kan nyttast til informasjonsarbeid som ikkje er avgrensa til bygningar med fyringsanlegg.

at det er behov for meir forsking på brannførebyggjande arbeid for å redusere kreftrisikoen for brann- og redningspersonell, og at denne kunnskapen må inn i grunnutdanninga og ved sertifisering/resertifisering. I tillegg seier komiteen i merknadene at kreft må inngå i yrkesskadeforsikringa for denne yrkesgruppa og omfatte både heil- og deltidstilsette.

(H) [11:23:14]: Det er bra å gå fra fyrverkeri til brann og redning. Det er en sammenheng i dagsordenen i dag. Brann- og redningstjenesten er de som springer inn når andre springer ut. som står igjen når alle rømmer. Det er de som redder oss når vi er i fare. Alle skal ha respekt for den formidable innsatsen som brannfolkene og redningstjenesten i Norge gjør. Det ser vi hver gang det er en katastrofe, et eller er det gjerne en brannkonstabel eller brannsjef som står i første rekke og svarer media. Vi så det i Gjerdrum, og vi har sett mange andre plasser hvor viktig en god brann- og redningstjeneste er. Det finnes i dag rundt 12 000 ansatte i brann- og redningstjenesten i Norge. Av dem er 4 200 på heltid og 7 800 på deltid. Vi har 198 198 brann- og redningstjenester i Norge, og det sier seg selv at det er et virvar av måter å organisere det på, med sine fordeler og sine ulemper. stortingsmeldingen er ganske tynn, men den er bra, og den ble ekstra god av at hele komiteen stiller seg bak. Med de merknadene som er gjort i veldig godt samarbeid og med godt og kyndig er dette blitt veldig bra. Ingen skal være tvil om hva Stortinget mener om fremtiden for branntjenesten. Det jeg vil trekke frem som spesielt vesentlig for oss i Høyre,

Det gleder meg stort at komiteen er enig i disse vurderingene. Det er viktig. Vi hørte på høringen at det var delte meninger, men her er det en klar marsjordre fra Stortinget. en presisering av den bistandsplikten som allerede ligger inne i loven. Det er nok ikke noe stort problem i Norge i dag, men jeg tror det er viktig at vi er tydelige på at her skal en hjelpe hverandre når det trengs, og at det blir presisert. I noen deler av landet er ikke samarbeidet over kommunegrensene helt på stell. En trenger ikke gå lenger enn til min egen hjemregion, der organiseringen av brann- og redningstjenesten er et stadig tilbakevendende tema, som rir flere av kommunene som en mare.

Den er kommunalt organisert. Det er bra. Sånn skal det være. Likevel må vi passe oss for at det ikke blir for mange høvdinger og få indianere, og at vi har en organisering som går ut over sikkerheten. Med alle merknadene og det som står, tror jeg vi vil få enda bedre samarbeid om brann- og redningstjenesten rundt i vårt ganske land.

alle anerkjenner at kommunane har ei viktig rolle ved at dei er eigarar av brann og redning og er den lokale beredskapsaktøren som sørgjer for at ein har ei brann og redningsteneste. Samtidig peikar ein på at det er viktig med meir samarbeid både over kommunegrensa og mellom andre naudetatar, som staten har ansvaret for, og brannvesenet, som kommunane har ansvaret for.

mange naudetatar på Torpomoen. Der fekk dei vist fram utstyr, vist behov for eigen beredskap og sett søkjelys på beredskap. Det var eit veldig flott arrangement der brannvesenet òg spelte ei stor rolle.

at ein samhandlar mellom ulike lokale brannvesen i ein krisesituasjon, som komiteen nemner.

alarmsentralane faktisk òg er samlokaliserte. Det var eit fantastisk flott opplegg i politihuset i Kristiansand, der brannsentralen, ambulansesentralen og politiet sin eigen operasjonssentral sit samlokalisert

[11:32:05]: Jeg vil starte med å berømme regjeringen for denne stortingsmeldingen. Brann- og redningsvesenet er en avgjørende del av tryggheten og beredskapen i Norge. Dette er mennesker som utsetter seg for stor risiko for å trygge oss alle og samfunnet. Brann- og redningsvesenet er den mest desentraliserte nødetaten i Norge. Den kommunale organiseringen sikrer nærhet til innbyggerne, lokalkunnskap og rask bistand når folk trenger hjelp, i både byene og distriktene. Det viktigste er å forhindre at brann og ulykker skjer. Derfor støtter SV nullvisjonen for antall drepte i branner og mener i den sammenheng at det er rett fokus å satse på å styrke forebyggingen av branner. Slik vi leser meldingen, ønsker regjeringen å satse på feieren og brannforebyggeren som en sentral ressurs i det forebyggende arbeidet. Dette var bl.a. noe fagforbundet tok opp, at dagens gebyrordning i for liten grad legger til rette for å benytte brannforebyggende kompetanse fullt ut. Det økonomiske aspektet må inkluderes. Det bør gjennomgås hvordan brannforebyggeres rolle, oppgaver og finansiering skal se ut i framtiden. Meldingen omtaler et stort antall av brann- og redningsvesen som har enten utdatert eller manglende risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi i SV savner tydelige tiltak fra regjeringen for å møte denne utfordringen. Det er gode faglige grunner til å stille krav til ledere i heltidsstillinger i alle brann- og redningsvesen, uavhengig av innbyggertall. Dette ble anbefalt av arbeidsgruppen som leverte forrapporten til regjeringens gjennomgang av brann- og redningsområdet, og forslaget har støtte i tidligere utfordringer. Heltidsledelse vil legge til rette for grundige analyser for å forebygge ulykker og iverksette planer for å følge konsekvensene av analysene. Ledere i brann- og redningsvesenet har nøkkelroller i den operative kommunale beredskapen og skal styrke utviklingen i en stadig mer teknologitung etat med mer kompetansekrevende oppgaver. De er garantister for at alle krav og pålegg om brannforebygging blir fulgt. Jeg vil understreke at heltidsledelse handler om profesjonalisering, ikke sentralisering. Det finnes flere mulige interkommunale samarbeidsløsninger små kommuner kan benytte seg av for å oppfylle kravet på en samfunnsøkonomisk måte. Forslaget har bred støtte i fagmiljøet, og bl.a. Samfunnsbedriftene, Fagforbundet, Delta og NITO stiller seg bak I 2022 var justiskomiteen i Flekkefjord og besøkte beredskapssenteret der. Da var en samlet justiskomité enig om at å ha blålystjenestene under samme tak gir økt trygghet for befolkningen. Det gir mening at når man samlokaliserer i bygg, er det mer økonomisk, man snakker mer sammen, man deler erfaringer, og man kan dele på treningslokaler. Det er rett og slett en vinn-vinnsituasjon å samarbeide tettere. I stedet for at alle skal ha hvert sitt bygg, kan man bygge sammen, spare samfunnets ressurser og skape nye gevinster. Dette er også noe som diskuteres i Hammerfest, med samlokalisering av beredskapstjenesten der.

I en slik samlokalisering er det helt naturlig at ansvaret tilfaller staten og ikke kommunene, ettersom ansvaret for tjenester som samlokaliseres, vil være fordelt mellom kommunen, fylket og staten. Ved beredskapssenteret som planlegges i Hammerfest, er det kun én av tjenestene som ligger under kommunalt ansvar, mens øvrige tjenester ligger under fylket eller staten. Når en aktør har behov for nye bygg, er det en fordel at man konsulterer andre beredskapsaktører for å se om det ligger synergieffekter i å dele bygget. Derfor har SV fremmet forslag om dette, som jeg tar opp Jeg hadde ønsket at justiskomiteen kunne dele det samme engasjementet som da vi besøkte beredskapssenteret i Flekkefjord, og stemt for SVs forslag. Det ville styrket beredskapen i Norge.

Brannvesenet er den mest desentraliserte nødetaten vi har i Norge. De kommer først, de er lokalkjente, og de løser et stort spenn av oppgaver. De forebygger, og de er der når krisen inntreffer, enten det er naturkatastrofer, trafikkulykker eller – naturlig nok – brann. Vi vet at brannvesenet gjør mye godt arbeid hver eneste dag, både de som jobber heltid, og de som jobber deltid. Likevel: Samfunnet er i endring, og vi står overfor nye utfordringer som stiller nye krav. Norge må ha et brann- og redningsvesen som er i stand til å håndtere framtidige utfordringer, både innenfor egen sektor og ikke minst i samarbeid med andre nødetater og beredskapsaktører. Brannvesenet er en del av et større samvirke, og de aller fleste kjenner godt til at slik nødetatene er organisert nå, er det brann og redning som ofte kommer først, og som må løse oppgaver som i utgangspunktet ikke ligger innenfor deres oppgaveportefølje. Generelt har brann- og redningsvesenets oppgaver og krav til innsatsevne økt de siste årene. Dette har skjedd uten en tydelig forankring av hva som er og ikke er brannvesenets oppgaver, og nødvendige avgrensninger i den sammenheng. Det er derfor et stort behov for en tydeligere definisjon av hvilke forebyggende og beredskapsmessige oppgaver det forventes at alle brann- og redningsvesen skal kunne håndtere. Det må innebære at man klart, gjennom regelverk, definerer hvilke oppgaver som inngår i en grunnportefølje for brann og redning. Det kan ikke være sånn at den enkelte ansatte ikke klart vet hva som er forventet, eller at man stadig settes i situasjoner der man må løse oppgaver og oppdrag man ikke er rustet for. Det er også andre aktører i det store brann- og redningsbildet som fortjener noe oppmerksomhet. Vi går nå inn i en årstid da skogbrann dessverre er et veldig aktuelt tema. Skogsmaskiner, lokale entreprenører og skogeiere er også en viktig del av den norske brannberedskapen. De lokale skogbrannreservene baserer seg på ressurspersoner fra det lokale skogbruket, og disse folkenes kapasitet, kompetanse og ikke minst lokalkunnskap er en viktig ressurs under slokkingsarbeid. Samarbeidet med brannog redningsvesenet må derfor være godt. Under komiteens høring i saken kom det tydelig fram at de som stiller opp med skogsmaskiner som del av slokkings- eller oppryddingsarbeid og får skade på utstyret sitt, kan lide økonomisk tap som følge av at tapt materiell ofte har lang leveringstid. Det er ikke bra, og derfor er det viktig at man både i meldingen og i komiteens arbeid med saken understreker det behovet det er for å se nærmere på dette, og på hvordan det eventuelt kan stilles garantier som sikrer at de som stiller opp med utstyr av viktige samfunnshensyn, ikke gjør det på egen regning. regning. Alt tyder på at vi får flere av disse hendelsene. Det vil sannsynligvis være skogbrann i Norge også denne sommeren, og ikke færre enn før. Da må vi ha gode systemer på plass, sånn at ikke de som bidrar i samarbeid med brannvesenet og løser viktige oppgaver, blir stående igjen med noen form for tap.

(V) [11:40:52]: Det å sik- re innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver, selvfølgelig også innenfor brann- og redningsvesenets ansvarsområde. Sammen med de operative ressursene i politiet, helsevesenet, Sivilforsvaret, redningstjenesten og frivillige organisasjoner utgjør brannog redningsvesenet en bærebjelke i den sivile samfunnssikkerheten og grunnberedskapen i Norge, og er dermed en sentral del av både vår totalberedskap og vårt totalforsvar. Brann- og redningsvesenet har et bredt samfunnsoppdrag, selvsagt med hovedoppgave å være innsatsstyrke ved brann, men de ivaretar også forebyggende oppgaver, bistår andre nødetater og rykker ut ved ulykker og andre lokale hendelser som flom og skred. For å håndtere framtidens utfordringer må brann- og redningsvesenet samarbeide med andre nødetater og beredskapsaktører for å sikre tilgang til beredskapsressurser, personell og utstyr i hele Norge, ikke minst for at de skal kunne jobbe godt sammen med disse andre aktørene når det oppstår situasjoner. Flere steder i Norge har man slått seg sammen, bl.a. er det her i dag vist til både Flekkefjord og Kristiansand, for å løse mer krevende samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer bør det i større grad vurderes å etablere samarbeid også på tvers av kommunegrenser, noe altså en del kommuner og regioner allerede har gjort. Brann- og redningsvesenet vil videre stå overfor nye utfordringer på grunn av endringer i demografi, klima, teknologi, økonomi og den sikkerhetspolitiske situasjonen, og det er bra at regjeringen vil tydelig definere forebyggende og beredskapsmessige oppgaver for sektoren.

Opplæringen og utdanningen av brann- og redningspersonell skal bidra til at befolkningen kan være trygg på at bistanden de får fra brann- og redningsvesenet og nødmeldingssentralene, holder god faglig kvalitet uavhengig av hvor de er i landet. Flere høringsinstanser understreker behovet for mer kompetanse innen administrativ ledelse og personalledelse. Jeg er veldig glad for at en samlet komité kommer med merknader om tematikk og flere områder som ikke allerede er omtalt, i en allerede god melding.

[11:43:49]: Brann- og red- ningsvesenet er til stede i hele landet, i store og små kommuner. Hver eneste dag bidrar ansatte i etaten til vår trygghet, det er gjennom å slukke branner, ved å forebygge at de oppstår, eller ved å stille opp i mange andre typer hendelser. Brann- og redningsvesenet er mange steder den nærmeste nødetaten, og det er de som ofte kommer først til stedet, uavhengig av type oppdrag. De utgjør innsatsstyrken ved brann, rykker ut ved trafikkulykker, håndterer flom og skred. De bistår politiet og helsetjenesten med en rekke ulike oppgaver. Det viser hele det brede spekteret de har i oppgaveløsningen. I stortingsmeldingen har det vært viktig for regjeringen å legge til rette for at brann- og redningstjenesten fortsatt skal være den mest desentraliserte nødetaten i hele landet. I meldingen bygger vi videre på det som fungerer, og som er fortrinn, og peker ut en klar retning for de områdene der vi må gjøre justeringer. For regjeringen er det tre elementer som er grunnleggende for brann- og redningstjenesten: nærhet, lokalkunnskap og rask respons Det sikrer vi gjennom den organiseringen vi har i Norge, hvor vi har både hel- og deltidsansatte i brannvesenet med en kommunal organisering. Felles for alle er at de har lokalkunnskap og er nære. Det er en uvurderlig beredskapsressurs. Regjeringen oppstiller også i meldingen en klar nullvisjon mot drepte i brann. Det er en grunnleggende viktig målsetting, en målsetting som gjør at vi må jobbe målrettet etter to spor: vår evne til å forebygge at branner skjer, og den operative hendelseshåndteringen når brannen først har oppstått. oppstått. Mye fungerer bra slik det er nå. Den lokale organiseringen er kanskje brann- og redningsvesenets fortrinn. Kommunestyrene i hele landet vurderer best hvordan tjenestene bør organiseres lokalt. Regjeringen vil bygge videre på denne styrken og det gode arbeidet som gjøres. Samtidig skal Norge ha et brann- og redningsvesen som kan håndtere framtidens utfordringer. Regjeringen legger vekt på tre hovedområder: brann- og redningsvesenet fortsatt være et kommunalt ansvar, og en landsdekkende organisering skal ligge fast. Regjeringen vil tydeliggjøre oppgavene til brann- og redningsvesenet, som også flere har tatt opp her. Vi vil legge til rette for lokal, regional og nasjonal oppgaveløsning og samarbeid mellom nødetater og beredskapsaktører. Regionalt samarbeid skal baseres på frivillighet mellom selvstendige brann- og redningsvesen og på lokale risiko- og sårbarhetsanalyser. For det andre skal vi jobbe mer med brannforebygging. Forebygging redder liv. Vi skal videreutvikle innsatsen rettet mot grupper som er spesielt utsatt for brann, og vi skal gjøre tiltak slik at de som er utsatt, fortsatt kan bo trygt og brannsikkert hjemme. For det tredje må vi rekruttere og utdanne bedre. I 2024 startet den nye fagskoleutdanningen for heltidsansatte. Vi skal sikre at dette blir en utdanning som holder høy kvalitet. Vi vil videreføre modellen med desentralisert grunnopplæring for deltidspersonell, og vi skal sørge for et etter- og videreutdanningstilbud som gjør at de ansatte kan håndtere dagens og framtidens utfordringer. Regjeringen vil også sikre regler som gir ansatte i brann- og redningsvesenet rett til erstatning ved skader som skyldes pålagt trening. Et viktig punkt i meldingen er også at vi vil ta i bruk ny teknologi. Det kan bedre forebygging og slokking av branner, f.eks. ved hjelp av kunstig intelligens. Med ny teknologi og kunstig intelligens følger det muligheter for nye og forbedrede måter å oppdage, evakuere fra og slokke branner på. branner på. Det er en stor dag i dag. Stortinget behandler nå en melding som peker ut en klar retning for brann- og redningsvesenet som skal stå seg over mange år, det er lenge siden sist. Vi forsterker og forbedrer etaten, og vi opprettholder en desentralisert organisering. Nærhet, lokalkunnskap og rask respons er det vi bygger framtidens brann- og redningstjeneste på.

Sa- ken vi behandler nå, er et representantforslag fra Venstre om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen. Stortinget vedtok i 2020 ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte, og loven trådte i kraft 1. januar 2023. Venstre ønsket primært å sende saken tilbake til regjeringen, da partiet var bekymret for at lovendringene ville svekke voldsutsattes rettigheter. Representantforslaget viser til voldtektsutvalget, som slår fast at endringene som kom med den nye voldserstatningsloven, har innskrenket voldsutsattes rettigheter. Utvalget konkluderte bl.a. med følgende: «Innføringen av frister, partstatus til utøver og svekkelse av retten til bistandsadvokat innebærer til sammen at voldtektsutsatte er langt dårligere stilt enn tidligere, når det gjelder muligheten til å søke erstatning fra staten.»

Forslagsstillerne mener at dette er altfor lenge å vente når man ser hvilke uheldige konsekvenser den nye voldserstatningsloven har for mennesker som utsettes for vold og overgrep. Så går jeg over til Høyres Høyre er enig med Venstre og støtter forslaget om å evaluere ny voldserstatningslov før det har gått fem år. Det gjør vi fordi vi ser at endringene har hatt utilsiktede konsekvenser.

korrigert.» Høringsuttalelsene og tilbakemeldingene tyder på at den nye loven har fått noen konsekvenser som må evalueres. Det pekes på at fristen for å fremme erstatningskrav er for kort, spesielt med tanke på framtidig inntektstap og varige men, og at mange har behov for juridisk bistand i en sårbar situasjon. situasjon. Det vises også til at det er svært belastende for den fornærmede at skadevolder får partsrettigheter i henlagte sivile saker som behandles av Kontoret for voldsoffererstatning. Partsrettighetene ble innført som en forutsetning for at staten kunne søke regress mot skadevolder. I sivile saker som er henlagt av politiet, er partsrettigheter ikke relevant, da søknad om erstatning kun er en sak mellom fornærmede og staten. Partsrettigheter også i sivile saker har gjort at mange kvier seg for å søke erstatning. På bakgrunn av disse argumentene mener Høyre at det ikke er noen god grunn til å vente i fem år før loven evalueres, men at dette kan gjøres etter to år. Voldserstat- ningsloven, som i utgangspunktet ble fremmet av Solberg-regjeringen, var til behandling her i Stortinget for to år siden og trådte i kraft 1. januar 2023. Formålet var å sikre en mer effektiv og forutsigbar voldserstatningsordning, da voldsoffererstatningsloven fra tidligere opplevdes som uforutsigbar og med svært lang saksbehandlingstid. Det går fram av svarbrevet fra statsråden at antallet restanser per 1. januar 2024 var 5 721 saker, og at man antar at det vil ta flere år før alle restansene etter gammel voldsoffererstatningslov er nedarbeidet. Etter at den nye loven trådte i kraft, behandles saker fortere, og penger kommer raskere til utbetaling. Det betyr ikke at det ikke fortsatt er utfordringer knyttet til voldserstatningsordningen, noe både mediesaker og en del menneskers erfaringer med loven hittil viser. Derfor er en evaluering av loven helt nødvendig, slik regjeringen har varslet. For å kunne hjelpe mennesker i en svært sårbar situasjon er det viktig at denne loven fungerer i tråd med formålet. Det er vi enige om, tror jeg. Det er derfor viktig å presisere at kritikk og innvendinger mot loven som går på svekkede rettigheter for voldsutsatte, er alvorlig og vil bli fulgt opp. Likevel er det etter Senterpartiet og Arbeiderpartiets syn klokt å avvente til man har et tilstrekkelig volum av saker, slik at man faktisk kan se den reelle effekten av loven

er godt fundert, og at vi på bakgrunn av den evalueringen som skal komme, vet helt klart hva som må til for å løse de utfordringene som bl.a. pekes på i representantforslaget. Det er altså ingen politisk uenighet om behovet for å evaluere loven og foreta nødvendige lovendringer – vi har det samme målet. Det er heller ikke noen veldig stor sak for Senterpartiet eller Arbeiderpartiet hvorvidt loven evalueres nå eller senere, den skal jo uansett evalueres. Det har statsråden sagt klart i sitt svarbrev. Flertallet har imidlertid samlet seg om å framskynde dette. Det å framskynde evalueringen vil antakelig føre til en svakere evaluering, la meg derfor til slutt påpeke at flertallet med en slik detaljstyring fra Stortingets side som dette er, påtar seg et meget stort ansvar. [11:54:57]: Når et menneske blir utsatt for vold eller overgrep, har vi som samfunn sviktet. Av mennesker som har mottatt voldsoffererstatning, sier flere at det gir dem en følelse av å bli trodd, på tross av det strenge beviskravet i en straffesak som ikke nødvendigvis har ført fram. Ordningen er en anerkjennelse fra det offentlige av at den voldsutsatte faktisk er voldsutsatt. Et hovedfunn i Oxford Researchs gjennomgang av og rapport om voldsoffererstatningsloven fra 2019 pekte på at det betyr mye å motta voldsoffererstatning. Rapporten fant at det viktigste ikke var beløpets størrelse, men betydningen av å bli trodd og anerkjent som offer. Vi i SV var skeptiske til den nye loven av flere grunner. Omleggingen til paragrafsystem uten en skjønnsbestemmelse ville innskrenke virkeområdet til loven. Flere påpekte i høringen at det lå innsparingsmotiver bak forslaget. For eksempel var var § 271 om kroppskrenkelse utelatt, og Krisesentersekretariatet mente dette ville ramme hardt i familievoldssaker, der man ofte nedsubsummerer, altså justerer ned, til straffelovens § 271. Det manglet også hjemmel for voldsoffererstatning for brudd på oppholds- og besøksforbud, hensynsløs atferd, alvorlig personforfølgelse og kroppskrenkelse. Det er saker som falt utenfor, men som Arbeiderpartiet og Senterpartiet likevel valgte å presse gjennom en innstramming på. I behandlingen av loven var SV og bl.a. Venstre tydelige på at loven måtte evalueres raskere når man lagde et helt nytt system. Det fikk vi ikke flertall for da, men jeg er glad for at enkelte partier har snudd, og at vi nå får et flertall. Voldtektsutvalget, som la fram sin rapport 8. mars i år, slo fast at endringene som kom med den nye voldserstatningsloven, har innskrenket voldtektsutsattes og de skriver bl.a.: «Innføringen av frister, partstatus til utøver og svekkelse av retten til bistandsadvokat innebærer til sammen at voldtektsutsatte er langt dårligere stilt enn tidligere, når det gjelder muligheten til å søke erstatning fra staten.» evaluering, husker godt på å inkludere aktører fra feltet, særlig Kontoret for voldsoffererstatning, slik at vi får høstet de erfaringene veldig mange av oss advarte mot før vi vedtok denne loven. Jeg registrerer at Senterpartiets representant sier at det ikke er en stor sak for Arbeiderpartiet og Senterpartiet om dette skjer etter to eller fem år. Nei, dette handler ikke om Arbeiderpartiet og Senterpartiet, dette handler om de voldsutsatte i Norge. Dette er noe mange har reagert på. Mange av oss som sto på denne talerstolen, advarte regjeringen mot disse innstrammingene. Likevel valgte man å presse det gjennom. Nå får vi heldigvis på plass en evaluering raskere, og jeg håper at man kan vedta en ny og bedre lov i framtiden. Lund

her i dag. Da den nye loven om voldserstatning ble vedtatt, stemte faktisk Rødt imot. Vi kunne ikke stå inne for de endringene loven innebar, og mente i likhet med andre partier at den burde bli sendt tilbake til regjeringen. Det var etter vårt syn rett og slett for dårlig håndverk. Etter at loven trådte i kraft, omtrent for ett og et halvt år siden, har vi gang på gang fått se og høre eksempler som viser hvor mange svakheter denne loven har vist seg å ha. Her må jeg få lov til å rette skryt til særlig NRKs journalister, som i lang tid har skrevet flere saker om den nye loven for voldserstatning og belyst en rekke eksempler på at loven faktisk kan å ha svekket rettighetene til nettopp dem som er utsatt for vold og overgrep. Også voldtektsutvalget var tydelig i sin konklusjon om at loven har svekket rettighetene til voldsutsatte, som jo nettopp er den gruppen den skal ivareta rettighetene til. Det har medført en rekke negative og utilsiktede konsekvenser for dem som har opplevd vold og overgrep, og mange overgrepsofre kvier seg nå for å søke om erstatning de egentlig har krav på. Vi ser at det er et stort behov for å få denne loven evaluert. Når det er så tydelig etter så kort tid hvor mange svakheter denne loven faktisk har, og det er en rekke utilsiktede konsekvenser som har blitt såpass åpenbare

Derfor støtter Rødt helhjertet opp om at voldserstatningsloven skal evalueres to år etter ikrafttredelse, og at regjeringen på bakgrunn av en evaluering skal komme tilbake til Stortinget med forslag om å styrke voldserstatningsloven. Ingvild

Da vi be- handlet ny voldserstatningslov i mai 2022, startet jeg innlegget mitt med å si: «Mye av det gode og viktige ved voldsoffererstatningsloven slik vi kjenner den i dag, står i fare for å forsvinne.» Etter at loven trådte i kraft, har vi sett nettopp det skje. Ikke for å være «that guy», men hva var det vi sa? Voldserstatningsordningens viktighet kan ikke undervurderes. Ordningen ble opprinnelig designet for å kunne eksistere på egenhånd, litt ved siden av rettssystemet, og det skulle ikke være avgjørende om volden var bevist i en rettsal. Ordningen skulle gi voldsofre oppreisning av staten, en følelse av å bli trodd og en anerkjennelse av uretten som var blitt begått mot dem – uten at de måtte møte voldsutøveren igjen, og uavhengig av om den strenge bevisbyrden for straff var oppnådd. Ordningen er spesielt viktig nettopp i saker hvor man har opplevd at en anmeldelse er henlagt. Da voldtektsutvalget kom med sin rapport 8. mars i år, slo de fast at endringene som kom med den nye voldserstatningsloven, har innskrenket voldtektsutsattes rettigheter. Det er svært mange problemer med den nye loven. Foreldelsesfristene er for korte, særlig for barn, man har ikke lenger krav på bistandsadvokat, færre typer saker faller innenfor ordningen, osv. Ordningen har fram til nå fungert slik at den voldsutsatte ikke trenger å være i kontakt med voldsutøveren i prosessen ved Kontoret for voldsoffererstatning. har vært unikt og svært verdifullt med ordningen. I motsetning til i en rettssal, hvor voldsutsatte er nødt til å stå ansikt til ansikt med påstått voldsutøver, slipper voldsofferet å forholde seg til påstått voldsutøver, noe som for mange kan oppleves som svært traumatisk. Med den nye loven får påstått skadevolder som hovedregel innsyn i det voldsutsatte sender inn når de søker erstatning i saken. Det kan f.eks. være helsejournaler, sakkyndigrapporter, psykologsamtaler og annet som dokumenterer hvorfor den voldutsatte bør ha rett til erstatning. Da vi behandlet den nye loven, trakk Venstre fram nettopp frykten for at voldsutsatte kan la være å søke om voldsoffererstatning fordi de ikke klarer å utsette seg for kontakt med voldsutøveren igjen. Den siste tiden har bistandsadvokater og flere artikler i NRK vist at det er akkurat det som skjer nå, selv om det foretas en vurdering av hvor mye innsyn som gis i hver enkelt sak. Vi er veldig takknemlige for å ha fått med oss opposisjonen på å evaluere loven på nyåret, for i motsetning til regjeringen har ikke de som er utsatt for vold og overgrep, tid til å vente i tre år til.

grensen til uredelig, når jeg hører Venstres innlegg i saken. Man snakker for det første som om alt var bedre før, med gammel lov. Det er ikke riktig. Hvis vi tenker oss noen år tilbake i tid, det svært viktig at vi fikk gjort noe med voldserstatningsloven fordi den bl.a. førte til at det var ekstremt lang saksbehandlingstid, og den klarte ikke å ivareta rettssikkerheten til voldsofre godt nok. For det andre er det helt utrolig at man kan stå og omtale en lov man selv har fremmet, på denne måten. Voldserstatningsloven ble fremmet 17. september 2021. Da satt ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering, vi tok over like etter. I behandlingen i Stortinget gjorde vi en rekke forbedringer i voldserstatningsloven, sammenlignet med det som var lagt fram av regjeringen Solberg, med bl.a. Venstre. Det handlet bl.a. om at flere enn det som opprinnelig var foreslått, skulle få erstatning. En annen En annen forskjell fra tidligere er at personer som hevdes å være voldsutøvere, blir part i saken i saker uten dom. det er noe Senterpartiet og Arbeiderpartiet primært ønsker, det er for å ivareta menneskerettighetene. Mener Venstre at vi skal bryte menneskerettighetene og ikke ha rettssikkerhet for dem som eventuelt blir anklaget for et voldstilfelle, selv om det ikke har vært i retten? Jeg etterlyser noen svar på det. Så til det saken handler om, evaluering: Regjeringen mener helt klart at ny voldserstatningslov skal evalueres, men vi mener det er lurt å gjøre det på et tidspunkt hvor det vil ha noe for seg, slik at vi faktisk kan gjøre endringer som treffer riktig.

Tidligere voldserstatningslov var uforutsigbar. Den medførte en stor grad av dobbeltbehandling. Saksbehandlingstiden var så lang at det gikk ut over rettssikkerheten, og da ny lov trådte i kraft, lå det 6 794 saker til behandling etter den gamle loven. I 2023 ble det behandlet langt flere søknader etter gammel lov enn etter ny lov, så det er fortsatt et etterslep å ta igjen, og det vil ta noe tid før vi får et reelt datagrunnlag etter ny lov å evaluere etter.

nisteren skryter på talerstolen av at de gjorde forbedringer i Solberg-regjeringens forslag til voldsoffererstatningsloven, men dette var en av lovene regjeringen likevel valgte få igjennom – med premissene lagt av Solberg-regjeringen – istedenfor å starte arbeidet på nytt. Mye av kritikken den gangen var nettopp at dette var en lov basert på at det skulle være økonomiske innsparinger i ordningen. Det er helt riktig at regjeringen gjorde noen forbedringer, at man utvidet virkeområdet litt da man gikk over til paragrafsystemet. Mange av oss var enige om at det kunne være lurt å gå over til et paragrafsystem, så man fikk raskere saksbehandling. Det har ikke vært noe man har protestert mot. Man har protestert mot hvilke paragrafer som skulle inn, og at man ikke hadde en sikkerhetsventil, for det kan være vanskelig å faktisk forutse Mener ministeren fremdeles at det var riktig å innsnevre virkeområdet i loven, som man valgte å vedta den gangen? [12:08:04]: Med det utgangs- punktet vi hadde, mener jeg det var en riktig avgrensning. Vi har også sagt at vi skal evaluere loven. Vi mener det er for tidlig nå, at vi ikke vil ha et reelt grunnlag, og dette kan f.eks. være noe av det man må se på i en evaluering. Når det gjelder hvorfor proposisjonen ikke ble trukket tilbake, men ble behandlet og forbedret av Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp mot det Høyre og Venstre hadde foreslått,

i saker med dom er gjennomsnittlig utbetalingstid – mener jeg å huske – 19 dager etter dom til man får utbetalt penger. Det er veldig bra. Det er ikke så svart–hvitt som det framstilles, spesielt av Venstre, men også av flertallet her. Det er in- gen som har kritisert regjeringen for de grepene man tok for å få ned saksbehandlingstiden, og jeg synes det begynner å bli på grensen til uredelig, hvis vi skal bruke det ordet ministeren brukte i sted, at man hele tiden går tilbake til det poenget, for det var ikke det som var poenget da vi diskuterte dette Da var det virkeområdet spesielt og partsrettigheter, som var en del av de tingene voldtektsutvalget har problematisert, vi diskuterte. Hvis regjeringen ville, sto jo SV klar med åpen dør og en rekke forslag til hvordan vi kunne sikre f.eks. at kroppskrenkelse kom inn i loven, for vi vet at veldig mange familievoldssaker, vold i nære relasjoner, har et høyt beviskrav og kan nedsubsummeres til disse. Mener regjeringen fremdeles det er riktig at de menneskene som er utsatt for dette, ikke skal få voldsoffererstatning, de som har opplevd brudd på oppholds- og besøksforbud og sliter som følge av det, de som er utsatt for hensynsløs atferd eller alvorlig personforfølgelse? Er det riktig at disse menneskene ikke skal ha rett på voldsoffererstatning? [12:10:05]: Det nye systemet er helt annerledes enn det gamle, hvor man måtte gå inn i hver enkelt sak og gjøre en vurdering som tok kjempelang tid, noe som førte til en enormt lang saksbehandlingstid. Vi mente at vi måtte endre Vi mener at det må settes en grense et sted basert på det nye systemet, og de grensene vi satte da loven ble vedtatt, er rimelige. Så skal vi også evaluere, men vi må jo ha noe å evaluere som gjør at vi kan treffe nye beslutninger, hvis det er grunn til å gjøre endringer – et faktisk grunnlag, så man ikke tar feil en gang til. Det er på en måte det diskusjonen handler om her i dag, egentlig. (SV) [12:10:43]: Noe av bakgrunnen for denne saken, som det nå heldigvis blir flertall for, er bl.a. arbeidet til NRK, der man har satt fokus på veldig mange enkelthistorier om mennesker som har blitt rammet av det nye systemet og nettopp mistet rettigheter de før ville hatt, altså grunnlag for voldsoffererstatning. Jeg hører ministeren argumentere for at vi egentlig ikke bør evaluere nå, at vi burde vente, men konsekvensen av det vil jo være at flere mennesker som i dag faller utenfor denne ordningen, ikke vil komme innenfor. Når vi har evalueringer som peker på hvor viktig dette er for mennesker som har opplevd vold og overgrep, mener ikke ministeren at det da faktisk har en kostnad å vente på en evaluering og forbedringer? Det har en kostnad for disse menneskene. Er regjeringen enig i at prisen man betaler for å vente lenger, er at mennesker som med forbedringer kan komme inn igjen i ordningen,

partsstatus i utgangspunktet ble innført under forutsetning av at staten skulle kreve regress i disse sakene. Det ble endret under behandlingen i Stortinget. Voldtektsutvalget mener da at den partsstatusen også burde fjernes, slik at saken er mellom den utsatte og staten, den utsatte og skadevolder. Som flere har vært inne på, understreker disse sakene fra NRK nettopp at denne praksisen hvor påstått skadevolder kan få innsyn i ganske private dokumenter, gjør at flere vegrer seg for å søke om voldserstatning.

hvordan vi forholder oss til straff, hvordan vi forholder oss til erstatningskrav, og hvordan samfunnet legger skylden på noen. I disse sakene er det snakk om at noen kan få utbetalt erstatning for en

men frifunnet for en straffbar handling. I Tengs-saken ble en annen person senere anklaget for den straffbare handlingen, og det ble da en stor runde på det erstatningskravet, var en viss konstatering av skyld, selv om personen ikke ble dømt til straff. Dette er ingen enkel vei. Det er ikke uten belastning å bli anklaget for en voldshandling, selv om man ikke blir dømt i retten. I et brev fra Juristforbundet til statsråden fra februar i år framgår det at Statens sivilrettsforvaltning med bakgrunn i den nye loven har slått fast at Kontoret for voldsoffererstatning ikke lenger skal foreta selvstendige vurderinger av hvilke straffebestemmelser saker skal håndteres etter, men at de kun skal forholde seg til politiets Som enkelte har vært inne på her i dag, er det slik at politiets koding beregnes ut fra det strafferettslige beviskravet, som gjør at f.eks. saker om vold i nære relasjoner kodes ned til «kroppskrenkelse» eller «kroppsskade». Som kjent er bevisterskelen for voldsoffererstatning lavere enn det å bli strafferettslig dømt. Mener statsråden at Sivilrettsforvaltningens praksis kan stå i fare for gradvis å fjerne skillet mellom strafferettslige krav og sivilrettslige erstatningskrav?

Det var ganske sterke ord som ble brukt fra justisministeren i beskrivelse av denne saken og av Venstre. Det er ingen som har stått her og sagt at absolutt alt med den tidligere voldsoffererstatningsordningen, som den het altfor lang saksbehandlingstid, men det vi samtidig ser, er at fokuset i den nye saksbehandlingstiden er nettopp de sakene som har gått for domstolen. Tidligere var det heller ikke der problemet lå, for når man hadde dom i en sak, ble de pengene utbetalt relativt raskt til den voldsutsatte. Problemet lå i de sakene hvor man skulle behandle det etter anmeldelse, men ikke etter dom, altså nettopp de sakene som for ekstremt mange er ekstra viktige, fordi man ikke har fått den anerkjennelsen og den opplevelsen av å bli trodd. Ingen har stått her og påstått at alt var bedre før, men det er jo mulig å gjøre ting bedre uten å svekke

Vi fremmet subsidiært en hel rekke forslag til forbedringer, for det er faktisk mulig. Selv om noe har fungert dårlig før, går det an å foreta en endring, med endringer som gjør at man ikke ødelegger noe som er en helt utrolig viktig ordning. Det er ikke bare loven i seg selv som har vært utrolig dårlig håndtert; det var også en utrolig uryddig prosess i ettertid, i forbindelse med ikrafttredelse. Ikrafttredelsen kom fryktelig fort, spesielt den delen av ikrafttredelse som omhandlet foreldelsesfrist. av det som trekkes fram av voldtektsutvalget som negativt med den nye loven. Plutselig skal man bare ha ett år på å områ seg etter en henleggelse, mot de tidligere strafferettslige foreldelsesfristene. Dette skulle skje et halvt år etter at loven ble behandlet i Stortinget, så folk som hadde krav som kunne gå ti år tilbake i tid, fikk da plutselig denne informasjonen om at de måtte gjøre dette i løpet av veldig kort tid. Der var det også en ekstremt dårlig behandling fra regjeringen. Det var ikke lagt noen ordentlig plan for hvordan denne informasjonen skulle gis ut til folk. Heldigvis – etter at Venstre også foreslo i Stortinget at

Jeg setter pris på en noe mer ydmyk side fra Venstre. Siden denne loven har vært til behandling, opplever jeg at det har vært konstante uttalelser i retning av f.eks. at regjeringen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, har lagt fram denne loven kun for å spare penger, jo er feil, i og med at det var Venstre og Høyre i regjering som la fram loven. Når det gjelder ikrafttredelse, ønsker jeg bare å knytte noen kommentarer til det. Det er nok et eksempel på det jeg mener er uredelighet i framstillingen av saken. Da loven ble lagt fram av regjeringen Solberg, med Venstre regjeringsparti, var ikrafttredelsen satt tidligere. Senterpartiet og Arbeiderpartiet utsatte ikrafttredelsen for å få tid til å utvide hvem som hadde rett til erstatning, og bearbeide det opprinnelige lovforslaget, da loven trådte i kraft, var det et halvt år senere enn det Høyre og Venstre først hadde foreslått. Det synes jeg også kan være greit at kommer fram i debatten.

(V) [12:20:23]: Det er i Stortinget lover vedtas. I Stortinget har Venstre hele tiden vært tydelig på at vi ikke ønsker velkommen de endringene som ble vedtatt med denne loven. Dette kunne ha blitt gjort på en mye bedre måte, som hadde ivaretatt volds- og voldtektsutsatte mennesker på en mye bedre måte. Når det gjelder dette med ikrafttredelse, er jo én ting å vedta når det skal gjøres, en annen ting er hvordan man skal forberede dem som blir rammet av en slik endring. Det regjeringen kunne ha gjort, var å sørge for å nå ut med informasjon på en langt bedre måte enn det de gjorde. Dette handler ikke kun om når ikrafttredelsen skjedde. Når man først valgte å gjøre det med en så kort frist som det man gjorde, måtte man i alle fall sette inn et apparat som gjorde at man faktisk kunne nå ut til dem som sto i fare for å miste sine rettigheter med endringene endringene av loven. Mehl [12:21:28]: Jeg ønsker bare å legge til som en opplysning i saken at vi i tillegg til å utsette ikrafttredelsen for å gi bedre tid til å nå ut med informasjon, også sendte ut informasjon om ikrafttredelsen

til regress i saker uten dom, som også er en forskjell fra det opprinnelige forslaget som lå der fra Høyre og Venstre. Det var viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som en del av det å forbedre loven opp mot det opprinnelige forslaget.

mellom EU-informasjonssystemer og forordning (EU) 2021/1134 om endringer i visum-

Forordningane presidenten har referert, tek sikte på å leggje til rette for ei meir effektiv utnytting av EU-informasjonssystema som understøttar forvaltninga av grense-, migrasjons- og sikkerheitsområdet. vert oppretta ein portal som gjer det mogleg for medlemsstatane sine system å søkje i fleire EU-informasjonssystem samtidig. Tilgangen til biografiske og biometriske opplysningar som i dag vert lagra i enkeltdatabasar, vert samla, og det vert etablert moglegheiter for å identifisere personar som er registrerte i fleire system.

Endringane inneber bl.a. at verkeområdet for visuminformasjonssystemet, som er forkorta VIS, vert utvida til at også informasjon om visum for langvarig opphald og opphaldsløyve skal opphaldsløyve skal leggjast inn i databasen, og at VIS vert knytt til andre EU-informasjonssystem for grensekontroll, sikkerheit og migrasjon gjennom interoperabilitet.

Proposisjonen inneheld også forslag til endringar i utlendingslova, slik at VIS-forordninga med endringar vert gjord til norsk lov, og enkelte endringar i politilova og utlendingslova om opptak og bruk av biometriske opplysningar. også føreslått endringar i utlendingslova § 100 b som følgjer opp ei høyring frå 2019, der det etter gjeldande regelverk kan takast ansiktsfoto og fingeravtrykk i utlendingskontrollen og gjerast samanlikningssøk med biometriske opplysningar registrerte i opphaldskort eller grensebuarbevis mv. Forslaget inneber at ein også skal kunne ta søk med biometriske opplysningar mot oppføringar i utlendingsregisteret i slike situasjonar.

for saka): Bakgrunnen for innstillinga er eit representantforslag frå Framstegspartiet om å redusere bompengebelastninga i Ryfast. Innstillinga er ikkje einstemmig, men eg vil takke komiteen for eit godt samarbeid i behandlinga. Ryfast er ein viktig kvardags- og pendlarveg for mange.

Det er sett eit tak på 40 passeringar per månad. I sitt svarbrev har statsråden òg skissert ei rekke ytterlegare tiltak som kan vere med på å lette byrden for pendlarar. Ein nesten samla komité, bortsett frå Venstre, stiller seg bak innstillinga om å redusere kostnaden for pendlarar i sambandet. Sjølv om Fremskrittspartiet fekk gjennomslag for forslaget sitt, har dei òg fremja eit anna forslag, og eg reknar med at dei vil gjere greie for det sjølv.

[12:28:42]: De færreste av oss liker å betale bompenger. Samtidig må vi nok alle erkjenne at bompenger har en viktig rolle å spille i transportsektoren i landet vårt, enten det gjelder å finansiere nye samferdselstiltak eller å styre reisende mot transportformer som lar oss utnytte den samlede kapasiteten på f.eks. vei og bane mest mulig rasjonelt, slik at investeringsbehovet ikke øker mer enn det må, og slik at vi også kan ta andre hensyn i transportpolitikken, som f.eks. hensyn til klima og miljø. Det er imidlertid mange måter å innrette en bompengefinansiering på, og for oss i Arbeiderpartiet er det viktig at man søker best mulig lokal forankring når bompengepakkene skrus sammen, at folk opplever at regninga blir noenlunde rimelig og rettferdig fordelt mellom ulike brukergrupper og ulike typer kjøretøy. I denne saken har mange framhevet at særlig pendlerne opplever bompengebelastningen som høy. Når samferdselsministeren da peker på at det er et visst handlingsrom til å gjøre justeringer i takstopplegget som letter børen litt for pendlerne, dersom lokale myndigheter ønsker det, er Arbeiderpartiet gjerne med på å utforske de mulighetene som ligger der.

Bompengenivået på Ryfast har engasjert innbyggerne i Strand kommune i lang tid. Det er tatt opp bompengelån på prosjektet, der Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune står som garantist for lånet og prosjektet, som kostet 11,8 mrd. kr. Ryfast skal i hovedsak betales gjennom bompengefinansiering.

På bakgrunn av dette har lokale myndigheter i lang tid presset på for å finne mer omfordelende ordninger for nedbetaling av sambandet. Fylkeskommunen og kommunen, som sitter med garantiansvaret, er urolig for at regningen til slutt havner hos dem. Det har vært samtaler med departementet, men så langt har en ikke lyktes i å finne gode løsninger. Fylkeskommunen og næringslivet er ikke fornøyd med de tiltakene statsråden så langt har lagt på bordet som forslag for å imøtekomme den krevende situasjonen brukere av sambandet opplever. Det er ikke nok å skyve ansvar og kostnader over på næringsliv, bilister, fylkeskommune og kommune, som sitter med garantiansvar. Det er derfor viktig at statsråden får fortgang i de prosesser og diskusjoner som er satt i gang, slik det er vist til i svarbrevet fra statsråden til komiteen. Vi trenger å finne et godt og omforent kompromiss, et kompromiss som reduserer de reelle kostnadene for brukerne. Høyre mener at vi må gi statsråden tillit til å finne slike løsninger, når det så tydelig blir meldt tilbake til Stortinget i denne saken at det er gode samtaler på gang. Dersom statsråden, fylkeskommune, kommune og næringsliv ikke vinner fram med sine forhandlinger og finner omforente løsninger, må dette meldes tilbake til Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2025, for skal det på plass en ytterligere statlig andel av dette i en budsjettsak, må det håndteres deretter. Derfor står Høyre inne i flertallsforslaget til vedtak og støtter ikke forslaget fra mindretallet.

[12:32:44]: Ryfast er Norges lengste undersjøiske tunnel, og det er også Norges dypeste kostnadssluk for bilister. For en vanlig pendler som kjører minst 21 ganger fram og tilbake i løpet av måneden, koster det 4 400 kr med elbil og 6 300 kr med vanlig bil. Det vil altså si at hvis man er heldig med billigbillettene man finner på Norwegian, kan man fly fram og tilbake til New York for det beløpet det koster en pendler i Strand kommune å komme seg til Forus utenfor Stavanger, der svært mange jobber. Innbyggerne i Strand er ganske uskyldige i dette. Det var ikke innbyggerne i Strand som først og fremst ba om å bli kvitt Tau-ferjen, som først og fremst ba om å få lagt Ryfast der den ligger, som først og fremst ba om at vi skulle utvide arbeidsmarkedsregionen sånn som det er gjort, men de har mistet ferjen sin. De har blitt bedt om å flytte til Jørpeland for å jobbe i Stavanger. De har blitt en del av det arbeidsmarkedet. Nå sitter de og har fått katta i sekken. Dette er et problem som ikke går over av seg selv. Jo dyrere det blir, jo færre bruker tunnelen, og jo dyrere må det da bli for dem som fortsatt er avhengig av å bruke den. Det er dette som er problemet med strandede bompengeprosjekter av denne typen. altfor høy andel bompenger av den typen vi har i Ryfast, gjør at bilistene ikke lenger bruker tunnelen, og det gjør at de bilistene som er igjen, får en enda større regning å betale. Det finnes ingen annen løsning på det enn at staten går inn og rydder opp etter seg. Staten har bygd Ryfast på en økonomisk lite bærekraftig måte. Det er det ikke bilistene i Strand som har gjort, det er det politikerne i denne salen som har gjort, ved å pålegge så voldsomt mye bompenger at det ikke har vært mulig å finansiere tunnelen på en bærekraftig måte etterpå. Derfor må staten komme og rydde opp etter seg og bidra med en økt statlig andel inn i dette prosjektet, sånn at man kommer ut av den negative spiralen der tunnelen bare blir dyrere og dyrere, og færre og færre kjører, helt til problemet går over styr. Jeg er glad for at regjeringen vil se på løsninger, og at det er et stort flertall bak det opprinnelige forslaget til representanten Steffensen og Fremskrittspartiet, men å utvide belastningstiden for bompenger betyr jo ikke å kutte i bompengene til folk. Faktisk vil de betale mer i bompenger hvis det eneste man gjør, er å utvide bompengeperioden, slik statsråden langt på vei sier i sitt svar til komiteen.

[12:35:54]: Heldigvis er det ikke lov med applaus i stortingssalen, ellers hadde jeg gjort meg skyldig i å måtte applaudere en kommunist. Takket være stort engasjement fra lokalbefolkningen og næringslivet i Strand, lokale medier og ikke minst en aksjonsgruppe som har arrangert flere markeringer, fakkeltog og andre arrangementer, er det nå blitt stor oppmerksomhet om den urimelig høye bompengebelastningen som er for brukerne av Ryfast. På folkemøtet i Tau kirke den 18. april var det store forventninger til at ting skulle begynne å skje,

Ikke én eneste krone er regjeringspartiene med på å ville bevilge, men det er heller ingen andre partier. I innstillingen som ligger på bordet nå i dag, er det kun Fremskrittspartiet som står bak forslaget om å gå inn med økte statlige midler – og Rødt har nå signalisert støtte til det. For å ta litt historikk: Fremskrittspartiet stemte mot finansieringen av Ryfast da prosjektet opprinnelig ble vedtatt. I ettertid har vi ved flere anledninger foreslått å fjerne bompengene helt. I regjering fikk vi til en ordning som ga økte bevilgninger til bl.a. Ryfast og flere andre såkalte distriktsprosjekter.

og vi var med og fjernet bompenger i masse forskjellige enkeltprosjekter, bl.a. Finnfast og T-sambandet. Det er altså mulig, men det må være politisk vilje, og den ser det dessverre ikke ut som finnes i denne sal i dag. Det finnes riktignok vilje til å få ned antall makspasseringer for dem som pendler, og det blir også billigere for dem. Det er bra. Likevel er det ikke godt nok, og det er ikke bra når kostnaden lempes over på de andre brukerne, og man forlenger tiden de faktisk må betale bompenger. Opprinnelig skulle bompengene utgjøre om lag 4,8 mrd. kr. Nå utgjør de om lag 8,7 mrd. kr, og i dag peker flertallet på en løsning som vil øke bompengeandelen enda mer. Det henger ikke på greip, og Fremskrittspartiet mener det er urimelig at det er brukerne som skal sitte igjen med hele regningen. Det eneste som vil hjelpe for å få ned de enorme kostnadene, er økte statlige midler, og det foreslår Fremskrittspartiet i dag. Det er fullt mulig for de andre partiene å støtte det – hvis de vil.

[12:39:04]: Vi i SV anerkjenner at Ryfast er blitt svært dyrt for pendlere og støtter derfor forslaget fra Fremskrittspartiet om å redusere bompengebelastningen for dagpendlere på strekningen. Så mange som 12 pst. av ungene i Strand kommune lever i lavinntektsfamilier. Fra og med 8. februar 2024 er kostnaden for ansatte som pendler til jobb, mellom 4 450 og 6 375 kr per måned, altså en betydelig del av inntekten til lavinntektsfamilier som er avhengige av veien for å komme seg på jobb. Den store belastningen for dagpendlere på Ryfast gjør veien til et spesielt tilfelle, og vi mener at en reduksjon i bompengebelastningen på denne strekningen ikke må sette presedens for andre prosjekter. kommer etterpå og sier at dette ble for dyrt: Vel, det burde ikke være noen overraskelse for noen, spesielt ikke politikere som har vært med på å vedta dette. Jeg er nødt til å påpeke at det er særlig problematisk at Fremskrittspartiet og Høyre har bygget en så stor og enorm firefelts motorvei. Sånne dyre veiprosjekter vil nesten uten unntak medføre bompengebelastning for bilistene, og man burde fra politisk hold – på et mye tidligere tidspunkt – ha tatt inn over seg hva dette ville bety for dem som skal bruke veien. Det er svært problematisk at man har bygget et enormt veiprosjekt i stedet for å utbedre veien og bruke de store pengene på kollektivtransporten i stedet. Hadde man fokusert på å ta vare på de veiene vi har, samt på et billigere og bedre kollektivtilbud, hadde situasjonen i dag vært en helt annen. Jeg er derfor også i denne saken nødt til å si at vi er nødt til å skrote og nedskalere de planlagte store motorveiprosjektene og heller begynne å ta vare på de veiene vi har. er veien å gå for at folk skal slippe å komme i situasjoner hvor man ikke har råd til å bruke veien når den står der. Bompenger bør i utgangspunktet ikke brukes til å finansiere store veiprosjekter, men heller brukes som virkemiddel for å finansiere kollektivtransport.

Jeg forstår også at det oppleves som et hinder for utviklingen av en samlet bo- og arbeidsmarkedsregion for Ryfylke og NordJæren. Jeg vil samtidig minne om historikken i prosjektet. Finansieringen av Ryfast ble vedtatt av Stortinget i 2012. Den gang var det et sterkt ønske fra lokalbefolkningen om å framskynde etableringen av et ferjefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Derfor ble det vedtatt en finansiering basert på bompenger og lokale tilskudd, og det ga lokale myndigheter tilslutning til. Ryfast startet bompengeinnkrevingen i 2021. Det er lagt opp til 20 års innkrevingstid, og prosjektets lånegjeld utgjør om lag 6,2 mrd. kr. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har garantert for lånet, og de bærer dermed også risikoen. Prosjektets økonomi er sårbar. Derfor må vi være oppmerksomme på alle sider av saken når vi ser på endringer av takst og innkrevingsopplegg. Det gjelder særlig nå, mens vi fortsatt er tidlig i innkrevingsperioden. Staten bidrar allerede til å begrense bompengebelastningen i Ryfast gjennom tilskuddsordningen for reduserte bompenger utenfor de største byområdene. Det reduserer takstene med om lag 10 pst.

Samtidig har vi gjort tøffe prioriteringer i Nasjonal transportplan, og det er ikke rom for å tilføre Ryfast ytterligere statlige midler. Jeg mener at vi i denne saken må se på tiltak som treffer storbrukerne av Ryfast. I dag har prosjektet som nevnt et månedlig passeringstak på 40 passeringer. Å redusere passeringstaket vil være et treffsikkert tiltak som reduserer bompengebelastningen betydelig for dem som reiser mest. Å redusere det månedlige passeringstaket fra f.eks. 40 til 25 passeringer vil redusere bompengebelastningen med om lag 30 pst. Det vil være en betydelig innsparing for pendlere og andre storbrukere. Sammenlignet med andre alternativer mener jeg at et lavere passeringstak er en mulig løsning som kan utredes nærmere. Det er et treffsikkert tiltak for å avlaste pendlerne, samtidig som risikoen for prosjektet begrenses. noe, er det mindre kostbart enn å gå inn for generelle forlengelser av innkrevingstiden. Et lavere passeringstak med noe forlenget innkrevingstid vil kreve ny utredning av takst- og innkrevingsopplegget og nye lokalpolitiske vedtak før ny behandling i Stortinget.

hadde samferdselsministeren, og der var takstene beskrevet om lag på det nivået som er nå. Dessuten sies det i denne salen at Fremskrittspartiet har løst dette gjennom bompengetilskudd. Vel, det er de samme bompengetilskuddene vi nå har videreført, og det oppleves tydeligvis ikke som treffsikkert nok. Jeg tror vi har en felles sak om å forsøke å løse dette på best mulig måte. Det er ingen ønsker fra denne regjeringen om å påføre innbyggerne i den delen av landet noen større byrde enn det som strengt tatt er nødvendig, men det er et prosjekt som er lagt fram for Stortinget, med lokal tilslutning i sin tid. Mímir Kristjánsson

spørsmålet dreier seg om noe annet, nemlig den løsningen statsråden skisserer, ved å senke taket på passeringer og dermed få noe lengre innkrevingstid. Det står i statsrådens eget svarbrev til komiteen at det vil innebære kostnader på ytterligere 800 som ender opp med de kostnadene? Er det statsråden og staten, eller er det pendlerne som kjører i Ryfast? Sånn jeg kan forstå det, innebærer den løsningen – til tross for at man piner det utover flere år – at man egentlig ender opp med å betale mer bompenger i Ryfast, alt sett under ett. Nygård [12:47:47]: Det er helt rik- tig at hvis man velger å gjøre den type grep, hvor man omfordeler, vil det likevel være sånn at brukerne i sum betaler kostnaden ved

Det er tross alt det som er utgangspunktet for representantforslaget, at pendlerne her har en veldig stor belastning. Jeg kan godt slutte meg til det representanten Kristjánsson sier, at dette er dyrt og en stor kostnad for brukerne av Ryfast-prosjektet, det må da gjentas at dette er akkurat som forutsatt den gangen prosjektet ble realisert og behandlet i Stortinget. Nå får vi forsøke å finne løsninger som kan avlaste, og finne løsninger som gjør at pendlerne får en noe bedre hverdag. [12:48:42]: Jeg takker for svaret. At det er blitt akkurat som forutsatt da man vedtok prosjektet, må jeg nesten bare spille tilbake til de partiene som vedtok prosjektet, bl.a. statsrådens eget parti – og det er jo derfor vi er i den suppen som vi står i nå. nå. Selv om man omfordeler mellom ulike grupper, blir den totale regningen til det man kan kalle brukerne av Ryfast – bilistene – høyere, så det blir mer bompenger totalt. Så er det en gruppe som vi ikke har snakket så mye om, nemlig de som kanskje ikke

det fastlandssambandet gir selvfølgelig en betydelig merverdi og nytte for innbyggerne i regionen og for regionen samlet sett. Det er selvfølgelig et gode å få mye bedre kommunikasjoner, men en byrde og en ulempe ved den type prosjekter er at man ofte har brukerbetaling, bompenger.

bompengeprosjekter. Det er ikke sånn at man bare kan peke på hva disse partiene gjorde i Stortinget. Det var de forutsetningene som lå til grunn den gangen saken ble vedtatt, også med de lokale myndighetenes tilslutning den gangen.

for dem som må fortsette å bruke tunnelen med bil, kan bli stadig høyere fordi det samlede antallet som bruker tunnelen og er med på å betale regningen, vil bli høyere, og at det blir en selvforsterkende effekt som til slutt gjør at denne regningen blir enda vanskeligere å betale? [12:51:19]: Det er nok litt tidlig å vurdere hvordan nedbetaling av et sånt prosjekt vil forløpe så tidlig i nedbetalingsperioden som vi nå er, men nå får vi sannsynligvis et vedtak fra Stortinget hvor vi blir bedt om å se på

på skriftlig spørsmål har statsråden skrevet at det nå er 8,7 mrd. kr, og med den løsningen som legges på bordet i dag, vil bompengeandelen øke til 9,5 mrd. kr. Det er noe helt annet enn de forutsetningene som lå til grunn da dette ble vedtatt lokalt.

[12:52:39]: Det har vært mange diskusjoner om det med betalingsnivå i dette prosjektet. Vi har svart Stortinget en rekke ganger på det. Når man ser på indeksjustering av de satsene som den gangen ble fastsatt, opp mot det vi nå ligger an til å få, er man omtrent på det nivået som ble forutsatt når det gjelder brukerbetaling, altså for ordinær passering. Det er jo alltid sånn i bompengeprosjekter at en velger å oppnå en nytte mot at en selvfølgelig har brukerbetaling. Den avveiningen må man gjøre, først lokalpolitisk og så her i Stortinget. Her er det vært gjort vurderinger tilbake i 2012, da proposisjonen ble vedtatt, og så har det også vært en proposisjon senere som tok inn et prøveprosjekt med lavere takster, som viste seg ikke å være bærekraftig. Derfor er man tilbake på det takstnivået som opprinnelig var forutsatt, og så skal vi nå se på om vi kan ha en annerledes fordeling mellom storbrukerne og de øvrige brukerne.

økonomien og lommeboka til vanlege folk. Ein sender rekninga til næringslivet og innbyggjarane, også i dette prosjektet, i staden for faktisk å kome med statlege midlar som kan gjere noko for å få takstane ned på eit forsvarleg nivå i Noregs desidert dyraste bompengeprosjekt.

Men skal vi utløse potensialet, må folk har råd til å bruke det. Sist Høyre og Fremskrittspartiet var i regjering, gjorde vi derfor flere grep for å presse ned takstene, og vi innførte ordningen med reduserte bompenger utenfor byområdene. Vi presset også ned taksten før åpningen av tunnelen med 40 kr hver vei, som for en dagpendler det året tilsvarte 18 000 kr. kr. Nå er takstene nok en gang på vei oppover, og vi deler bekymringen for bompengetakstene, som i særklasse er Norges dyreste. Stortinget og regjeringen har med flere endrede forutsetninger, bl.a. på moms og privat ferjedrift, sin del av ansvaret for at de forutsetningene ikke var som man la til grunn da prosjektet ble vedtatt. Derfor vil vi støtte forslaget om å be regjeringen ta en gjennomgang av prosjektet og snarest komme tilbake til Stortinget med tiltak som vil redusere bompengebelastningen. Tilbakemeldingene fra Rogaland er at man ikke er fornøyd med det regjeringen hittil foreslår. Det er ikke nok å skyve ansvar og kostnader over på næringsliv, bilister, fylkeskommune og kommune med garantiansvar. Regjeringen bør bidra til løsninger som reduserer de reelle kostnadene for brukerne, og rapportere tilbake til Stortinget senest innen statsbudsjettet for 2025. for 2025. For å få presset ned prisene er det også viktig at utenlandske turister bidrar. At halvparten i dag ikke betaler for seg, er jo helt utrolig. Vi snakker altså om tusenvis av gratispassasjerer, og regningen veltes over på innbyggerne i Ryfylke og Rogaland. Til nå er det om lag 17 mill. kr som mangler bare i Ryfast, og beløpene vokser. Det er selvfølgelig ikke greit. EU har funnet løsningen som gjør at vi vil kunne kreve inn også fra dem, men vi må få gjennomført direktivet, og det drøyer fra Liechtensteins side. Jeg har selv snakket med en kollega fra Liechtenstein, som har utfordret sin samferdselsminister i regjering, for å få det i gang. Det er bra at det også er kontakt på regjeringsnivå fra norsk side. I mellomtiden haster det med å få avtaler med enkeltland, og jeg mener vi også her er på overtid. Vi må finne løsninger her, ikke minst med Tyskland, som hittil har satt seg på bakbeina.

Det er avgjerande at bompengebelastninga i Ryfast blir kraftig redusert. Me har lenge jobba for å få dette på plass. Det er svært viktig at det skal gå an å bu i Ryfylke og samtidig kunna pendla utan at det gjer eit kraftig innhogg i lommeboka. Ryfast er det bompengeprosjektet i Noreg der bompengetakstane er klart høgast. For pendlarar gjer dette eit kraftig innhogg i økonomien, og det vil vanskeleg svara seg å bu i Ryfylke og jobba t.d. i Stavanger eller på Forus. No er det sånn at den gode matjorda rundt Stavanger og på Jæren er pressa. Det er avgjerande at befolkningsauken i Rogaland skjer i Ryfylke og Dalane, heller enn på Nord-Jæren og Jæren. Då må det vera mogleg å pendla. Når bompengebelastninga blir så høg, får me ikkje positiv utvikling og heller ikkje utviding av bu- og arbeidsmarknadsregionen. Eg merkar meg at Venstre vel å stemma imot her i dag. Rogaland Venstre har jo prøvd å fri til Ryfylke, men står til stryk gong på gong. Saman med dette og det vanvitige behovet for å kutta i hurtigbåtane i Ryfylke trur eg me her og no kan setja ein strek over dette frieriet. Til liks vil eg ta for meg Rogaland Høgre, og spesielt Strand Høgre. I lokalavisa Strandbuen kunne me i april lesa at Irene Heng Lauvsnes frå Høgre er tilbake i ordførarstolen etter ein vinter på Stortinget, ho er optimist med tanke på reduserte bompengetakstar i Ryfast. Eit av tiltaka ho trekkjer fram, er å auka det årlege tilskotet frå staten. I dag stemmer Høgre mot nettopp dette forslaget. Stortingsrepresentant Heng Lauvsnes er altså ueinig med ordførar Heng Lauvsnes. Det har vore eit enormt stort engasjement blant lokalbefolkninga, og det er det viktig å lytta til. Statsråden er allereie i gang med å peika på ulike tiltak som kan redusera bompengane for pendlarar.

men no er det vilje i regjering til å sjå på fleire løysingar. Om det betyr at eitt av tiltaka blir å auka det årlege tilskotet frå staten, må me gjera det.

(FrP) [13:02:31]: Det er fremdeles ett parti igjen på Stortinget som advarer mot å bruke bompenger ved etablering av offentlig infrastruktur, og spesielt på vei, dessverre har det vist seg gang etter gang at det nå er blitt politisk korrekt å være for bompenger. Vi ser at det er veldig mange partier som tar til orde for å redusere både skatter og avgifter, men hele debatten slutter der, og bompenger blir ikke en del den. Jeg håper at denne saken kan vise litt av baksiden med å bruke bompenger. Hva er det som er grunnlaget for at vi sier ja til et prosjekt? Jo, det er ofte den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Den blir målt ut fra hva prosjektet koster, og hvor mange som kommer til å bruke det. Så innfører vi bompenger, og så avviser vi altså trafikk, noe som gjør grunnlaget for lønnsomheten i prosjektet dyrere. Når man går inn i et prosjekt og man kan bompengebelaste det uten at det går ut over bruken av prosjektet, kan man si at man reduserer investeringsbehovet, med en gang man begynner å avvise trafikk, ødelegger man økonomien i prosjektet. Vi trenger ikke gå så langt vekk fra Ryfast for å se eksempler på hva bompenger gjør. Rennfast ble åpnet i 1994. Når ble det et lønnsomt prosjekt for samfunnet og for regionen? Når klarte vi å utnytte en økt bo- og arbeidsregion med å bygge Rennfast? Gjorde vi det i 1994, da prosjektet ble åpnet, eller skjedde veksten i 2009, da bompengene forsvant? Vi kan ta fram Trekantsambandet, mellom Sveio, Bømlo og Stord. Vi kan ta fram Askøy, som gjerne er det grelleste eksempelet på hvordan bruken økte med en gang man fikk ut bompengene. Ryfast

med høye tanker som skulle realisere dette? Hvor er de nå? Nå må de komme og vise at de har ryggrad. Det er ikke utenlandsk trafikk som skal være med og finansiere Ryfast. Nei, nå må staten ta sitt ansvar gjøre som de gjorde i 2012 – ta ansvar, og prosjektet må få en pris som gjør at det kan tas i bruk. [13:05:46]: Statsråden snakker mye om tilskuddsordningen for reduksjon av bompenger i distriktene. det halmstrået med at regjeringen har gjort noe og skal videreføre noe: Jeg vil bare minne om at da Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen innførte den tilskuddsordningen, stemte altså Arbeiderpartiet imot, og de har i flere alternative statsbudsjetter etterpå foreslått å fjerne den. Grunnen til at den er på plass i dag, vil jeg altså tro ligger til Senterpartiet, så jeg tror statsråden skal gå stille i dørene når det gjelder å skryte av den ordningen, som Høyre og Fremskrittspartiet innført. Når jeg hører på representanten fra SV, er jeg litt usikker på om SV egentlig har forstått hvilket prosjekt det er snakk om. Det ble sagt at det er Høyre og Fremskrittspartiet som har bygd veien. Den ble altså vedtatt av den rød-grønne regjeringen i 2012. at vi heller bør satse på å utbedre veiene som de er, fordi dette viser at det er et mislykket prosjekt – vi burde ha utbedret veien sånn som den var. Vel, veien sånn som den var, var dieselferjer. Det er derfor vi har bygd en tunnel; det trengtes et helt nytt veiprosjekt. Når vi snakker om ferjer: Jeg har sett i svarbrevet fra statsråden til komiteen at det ble gjort et poeng av ferjeprisene, at hvis man hadde tatt utgangspunkt i ferjeprisen på det gamle ferjesambandet, skulle bompengetaksten vært på 183 kr hvis den var lik ferjetaksten.

Hvis statsråden kunne tatt et initiativ for å sørge for at bompengene skulle være på nivå med det ferjetaksten ville vært i dag, ville altså bompengeprisen vært på 92 kr per passering. Det tror jeg alle i Strand hadde vært fornøyde med. Det er en løsning statsråden kan se på. Til slutt: Jeg hørte at representanten Stokkebø fra Høyre hadde et flammende innlegg om hvor viktig det er å få redusert bompengebelastningen, de velger altså ingen annen løsning enn det Arbeiderpartiet og Senterpartiet kjemper for, som altså er å forlenge bompengeperioden og å øke bompengeandelen fra 8,7 mrd. kr til 9,5 mrd. kr. Det er det Høyre er med på i dag, selv om det framstår som om de mener noe annet når vi hører på representanten Stokkebø. Sigbjørn Gjelsvik

som har ei lang forhistorie bak seg, og som har blitt kjempa fram av lokalbefolkning, av næringsliv og av dyktige personar som fokuserte på behovet for prosjektet, både i Strand kommune og i andre kommunar i Ryfylke. Det bidreg til å binde

gå gjennom bompengebelastninga og dei alternativa for finansiering som ligg der. Det som har vore skissert frå statsråden si side i svarbrev til Stortinget, er ulike alternativ for korleis den løysinga skal vere i framtida, og statsråden har teke initiativ til ein dialog med lokale partar om korleis ein skal sjå på bompengefinansieringa framover. Det som er spesielt viktig, er at vi med grunnlag i det representantforslaget som er lagt fram – som eg vil skryte

i går stod seks opposisjonsparti utanfor her og hadde ein felles pressekonferanse om Nasjonal transportplan og nokre enkeltprosjekt der. Det vart altså ikkje sagt eit einaste ord om bompengar i den presentasjonen. Skal bompengane gå ned i framtida, skal dei opp?

[13:12:11]: I mitt første innlegg redegjorde jeg for at vi i prosjektet Ryfast har en tilskuddsordning som reduserer takstene. Dette er en ordning denne regjeringen har valgt å gå videre med, og som vi har foreslått i den foreliggende nasjonale transportplanen. Sånn sett blir det lite interessant hva partier har ment tidligere i så måte. Regjeringen og jeg har foreslått at vi skal bruke penger på den tilskuddsordningen i de kommende årene. Jeg har bare lyst til å avlegge Fremskrittspartiet en liten visitt, for man må vel måle partier på hva man faktisk gjør når man har makt. I den nasjonale transportplanen Fremskrittspartiet – ved Solvik-Olsen – la fram i sin tid, var det lagt opp til å bruke 163 mrd. kr i bompenger. Hareide var litt mindre raus, han la seg på 139 mrd. kr. Så kommer Nygård med 100 mrd. kr. Fremskrittspartiet har altså i sine nasjonale transportplaner foreslått å bruke 63 mrd. kr mer i bompengeinnkreving enn det jeg har foreslått for denne salen. Det kan man jo merke seg når man er

møte med min kollega i Liechtenstein. Det er ingenting som tyder på noe annet enn at de ønsker å få dette på plass så raskt som overhodet mulig. Senest i EFTAs transportarbeidsgruppe i går ble det fra norsk side igjen understreket at direktivet har høy prioritet, at forhandlingene med Kommisjonen om felleskomitébeslutning for direktivet må sluttføres så raskt som mulig, slik at dette direktivet kan tas inn i EØSavtalen. Det vil i så fall gjøre at vi kan ta inn penger fra andre turister. Det er kanskje særlig tyske turister det er aktuelt å håndtere på den måten. Vi har avtale med Nederland, men tyske turister vil man da også kunne ta inn og få inntekter fra. Det vil selvfølgelig avlette denne situasjonen noe, men jeg tror det viktigste grepet vi gjør nå, er å se på byrdefordelingen mellom de ulike trafikantgruppene og dermed gjøre det litt enklere for pendlerne.

representanten Sve føler behov for å heve stemma når temaet kjem til bompengar, men det kan vere greitt å sjå på historia. I løpet av dei åra Framstegspartiet sat med både samferdselsministeren og finansministeren,

Dei seks partia som stod i vandrehallen på utsida her i går, hadde ikkje eit einaste ord å seie om bompengar,

ein gjekk igjennom Ryfast: Ein utvida bompengeperioden for å halde satsane nede. Vi ser på ulike alternativ for å betre situasjonen for pendlarane og for å betre situasjonen for dei som er avhengige av å bruke Ryfast.

å få Ryfast ned på eit nivå som gjer at pendlarar og næringslivet kan få ein fornuftig og god kvardag og bruke prosjektet. Det er ikkje tvil om at prosjektet er utruleg bra for alle som bur i området, og det bind regionen godt i hop.

Samtidig er det en stor glede for alle oss som er gamle nok til å være en del av interrailgenerasjonen, å innlede en sak som handler om nattogtilbud til København. Det er noe jeg bare ser på som positivt.

til å få tilbake et nattogtilbud. Regjeringspartiene påpeker at de har vært i kontakt med Sverige og Danmark,

Venstre – er med på at vi også må se på en mer direkte etablering av nattogtilbudet, selv om vi forstår at det er vanskelig å finne tilgjengelige Det er gamle tog, og vi trenger også moderne tog for å få dette på plass. SV har også et forslag som gjelder det å styrke korrespondansen i Göteborg når man kommer fra Oslo og skal til København, hvor det er lange ventetider i Göteborg. Jeg kunne ha lyst til å si det på egne vegne, her er mer opptatt av enn å få til bake dette nattogtilbudet, som mange henvender seg til oss om.

jobbes systematisk for at vi skal få tilbake. [13:26:38]: Vi er alle opptatt av gode kollektivløsninger mellom de nordiske landene. Et godt og konkurransedyktig togtilbud mellom hovedstedene i Norden – som f.eks. Stockholm og København – er ønskelig som et alternativ til flyreiser og dermed også et godt klimatiltak og en forutsetning for å få mer gods over på bane. Når det gjelder strekningen Oslo–København, hevder forslagsstillerne at tilbudet er blitt dårligere.

Utfordringen er gjennom Göteborg, og der er det i gang et stort utbyggingsprosjekt på jernbanesiden som vil gi et mye bedre togtilbud videre til København når det står ferdig. ferdig. Når det gjelder nattogtilbud til København, er dette utredet både i 2021 og i 2022. Jernbanedirektoratet har hatt dialog med aktuelle togoperatører, og en samlet en samlet og entydig tilbakemelding var at et eventuelt nytt nattogprodukt Oslo–København må baseres på moderne sovevogner som er tilpasset kundenes komfortkrav. Det er veldig fint å ha gode ideer og de beste intensjoner om å få etablert et godt togtilbud, men et slikt kostnadskrevende prosjekt må også forholde seg til realitetene. Det er en utfordring da det i dag ikke finnes tilgjengelige tog som er egnet for å kjøre nattog. I tillegg er det ikke tilgjengelige sovevogner i Norge, samtidig som det europeiske markedet er støvsugd for brukte sovevogner. Det er også viktig å prioritere investeringer og kjøp i jernbanesektoren, og da er spørsmålet selvfølgelig om dette tilbudet skal prioriteres foran andre viktige tilbud innenlands. allikevel i sitt svarbrev at et nattogtilbud til København skal tas med videre i strategiarbeidet, og at departementet skal vurdere et eventuelt offentlig kjøp av nattog til

Larsen (H) [13:29:40]: Vi i Høyre deler for- slagsstillernes ønske om et bedre togtilbud mellom våre to byer, også et bedre togtilbud om natten. mener vi at det er unaturlig for staten å pålegge togselskapene som frekventerer strekningen, å få rutetidene til å korrespondere. Det har tidligere vært et godt togtilbud, men tilbudet har dessverre blitt gradvis dårligere – av mange ulike årsaker. Togtilbudet er noe som har opptatt Høyre også tidligere. I september 2021 ga regjeringen Solberg Jernbanedirektoratet i oppdrag å arbeide med nødvendige avklaringer med siktemål å få på plass et nattogtilbud til København. For regjeringen Solberg var dette en positiv og viktig sak, bl.a. på grunn av det som sto i en pressemelding: «Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig.» Det pågår en utbygging av jernbanen i området rundt Göteborg som gjør at togene ikke kjører gjennomgående. I tillegg er det veldig vanskelig å oppdrive togsett med sovevogner. Derfor fremmer vi i Høyre sammen med Venstre følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen ta kontakt med danske og svenske myndigheter for sammen å vurdere muligheten for å åpne en nattogrute mellom Oslo og København.»

som er. Vi må ta vare på det vi har og bruke det godt. Gamal og utsliten infrastruktur medfører forseinkingar og kanselleringar, slik vi opplever no, og dårlege kvardagsreiser for folk flest.

[13:33:07]: Det norske togtilbu- det til utlandet er altfor dårlig – «begredelig» er vel det rette ordet. Særlig gjelder dette togtilbudet til vårt naboland Danmark og København. Man ser også en tydelig utvikling hvor togforbindelsene mellom Norge og Europa i det siste er blitt forverret. Skal en reise til danskenes hovedstad, må en bytte tog i Göteborg, hvor det ikke er god korrespondanse til København. Her må de reisende vente i én time. Også fra dansk side er det uttrykt et stort ønske om at togforbindelsen til Norge må bli bedre, og ingenting er vel bedre enn det. I det danske statsbudsjettet er det for både 2023 og 2024 satt av penger til et nattogtilbud til Oslo, noe som ikke eksisterer i dag. I november 2021 vurderte Jernbanedirektoratet et tilbud Oslo–København. Vurderingen konkluderer med at det er et markedsgrunnlag for et tilbud mellom Oslo og København. Direktoratet påpeker at svært mange reiser med fly mellom de to byene, og det er sannsynlig at mange av dem som i dag reiser med fly, vil ha et ønske om å benytte seg av et miljøvennlig nattogtilbud. Regjeringen har tidligere uttalt at mangelen på sovevogner i Europa er en vesentlig begrunnelse for at tilbudet ikke er realisert. Jeg vil påpeke at det finnes tilbydere som bygger om eldre togvogner til sovevogner. Det er vesentlig at departementet og Norske tog også vurderer slike alternativer når tilgangen på sovevogner og hvilke som bør bestilles til strekningen, vurderes.

ut fra hvor mye CO2 de sparer både på det norske klimaregnskapet og når en regner inn utslipp aktivitetene skaper i andre land, aller høyest kuttpotensial ved å erstatte internasjonale flyreiser med togreiser. Regjeringen sier at de ikke vil gå videre med kjøp av et slikt nattogtilbud nå, fordi et slikt tilbud ikke vil være et effektivt miljøtiltak da det vil innebære offentlige tilskudd. Til det vil jeg si at vi må tåle at det koster å omstille samfunnet. Man må tåle at klimavennlig infrastruktur koster penger,

det jobbes med flere konkrete tiltak som jeg skal redegjøre for nå. På strekningen Oslo–Göteborg kjører Vygruppen et kommersielt tilbud som er en forlengelse av ruten som går fra Oslo til Halden. Fra ruteterminskiftet i desember 2023 økte Vygruppen rutetilbudet Oslo–Göteborg fra fire til syv–åtte daglige avganger hver vei. Forslagsstillerne viser til lange overgangstider i Göteborg. Det er riktig, og det skyldes i stor grad infrastrukturarbeid rundt Göteborg på grunn av det store infrastrukturprosjektet Västlänken. Underveis i byggeperioden har rutetidene for Øresundstogene til København blitt endret. I tillegg har vi et par begrensninger på norsk side som også spiller inn. Den første er at infrastrukturen også rundt Oslo er svært presset. Det kjenner vi godt til. I tillegg må togtidene legges slik at togene kjører forbi hverandre der det er krysningsspor. Det er noen begrensninger. Etter åpningen av første byggetrinn i 2026 foreligger det planer om å endre det regionale rutetilbudet rundt Göteborg. Ut fra den informasjonen svenske myndigheter har kommet med, inkluderer det en eventuell justering av rutetidene for Øresundstogene, med muligheter for mer smidige overgangstider i Göteborg for reisende mellom Oslo og Malmö/København. Vygruppens rutetilbud fra Halden til Göteborg kjøres på kommersielt grunnlag. Jernbanedirektoratet vil imidlertid gjennom dialog med Vygruppen diskutere tiltak for bedre samordning av rutetilbudet fra 2026 i forbindelse med den svenske omleggingen. I dag har reisende på strekningen Oslo–København korrespondansegaranti dersom billetter kjøpes gjennom svenske salgskanaler. Det innebærer bl.a. at passasjerene har rett til å benytte alternative transportløsninger ved forsinkelser eller andre forstyrrelser som fører til at den opprinnelige reiseplanen brytes. Vygruppen har en ambisjon om å tilslutte seg denne ordningen i løpet av 2025. Når det gjelder forslagsstillernes andre forslag om nattog til København, har jeg allerede tidligere bedt direktoratet om å utrede dette. Utredningen viser at det nå ikke finnes tilgjengelige tog som er egnet for å kjøre nattog i dag. Jernbanedirektoratet anslår at det vil koste drøye 70 mill. kr i året ved eventuell trafikkstart i 2028–2029. 2028–2029. Regjeringen har i Nasjonal transportplan 2025– 2036 omtalt at det skal igangsettes et strategisk arbeid for å se på fjerntogtilbudet for de lange reisene. Med utgangspunkt i strategien vil regjeringen vurdere eventuelt offentlig kjøp av nattog til København.

Så til spørsmålet: Ministeren sier i sitt innlegg at det ikke finnes nattog, men vi er blitt kontaktet av tilbydere som av tilbydere som bygger eldre togvogner om til sovevogner. De sier at disse ombygde sovevognene kan ha en levetid på opptil 20 år. Er dette blitt vurdert? Er dette noe ministeren kan se på? Statsråd Jon-Ivar Nygård [13:40:30]: Jeg kan ikke på stående fot være helt trygg på hvorvidt akkurat det er vurdert. Det som er vurdert, er at direktoratet har hatt dialog med tre aktuelle togoperatører. Det var entydige tilbakemeldinger om at et eventuelt nytt nattogprodukt Oslo–København må basere seg på moderne sovevogner, og de må være tilpasset kundenes komfortkrav. Bestillingstid for nye sovevogner vil normalt være minimum 3–4 år. Ombygging av eldre sovevogner vurderes som ressurskrevende og er ikke anbefalt som løsning. Det er vel det siste representanten henviser til. Det er kun det østerrikske selskapet ÖBB som har bestilt nye sovevogner de siste 10–15 årene. Selskapet får for tiden levert nye sovevogner og benytter alle sine nye og gamle sovevogner til å ekspandere sitt rutenett betydelig. Så det skjer jo noe i Europa på dette området, men det er fortsatt knapphet på tilgjengelig

ministeren vil se på om det finnes tilbydere som kan bygge om eldre togvogner til sovevogner – om ikke det kunne vært et tilbud man kunne se på. Jeg tror togpassasjerer er glade bare de får en vogn. Jeg tenker også at det vil være bra for framtidens generasjoner å se at det her finnes noen muligheter, – som representanten Elvestuen var inne på – kanskje kan gjenopplive den fantastiske interrailgenerasjonen, som både jeg og Elvestuen er en del av, og kanskje også ministeren.

i tillegg til de momentene vi har vært inne på når det gjelder knapphet på ressurser, må vi selvfølgelig også gå tilbake til det Geir Inge Lien sa i sitt innlegg, nemlig at det er et spørsmål om prioriteringer. Vi som følger litt med på hva som skjer i togsektoren, vet jo at det er nok av utfordringer. Det er utfordringer med drift og vedlikehold,

Det er riktig at ÖBB ligger i front, og de åpner nye ruter. Det gjør de nå mellom Wien og Paris, og de har åpnet andre tidligere. Det er flere som åpner nye ruter. I vår nasjonale transportplan

nasjonale transportplan. Det tar jo tid. Samtidig sier han at nye nattog vil ta i hvert fall tre–fire år, men tre–fire år er ikke lenger enn den nye utredningen. Hvorfor vil ikke statsråden da bare sette i gang med å bestille, siden vi er i konkurranse med andre land om å få flere og bedre nattog?

aller viktigste for norsk jernbane nå er å få det vi har her ute, til å virke. Vi har nok av utfordringer. Vi må bruke mer penger på drift og vedlikehold. Vi må bruke mer penger på fornyelse. utrede nattogtilbud og se på det framover mot neste rullering av NTP, men vi må i hvert fall ikke skape inntrykk av at det da ikke kan skje noe i løpet av tolvårsperioden, for det skal gjøres rullering av Nasjonal transportplan igjen om fire år. Det var mitt poeng at tre–fire år er bestillingstiden. Jeg skjønner at det tar noen år, men det jeg hører her, er egentlig det helt vanlige: Fra regjeringens side er nattogtilbudet til København nedprioritert i forhold til andre ting man ønsker å gjøre. Det er helt riktig at det er mye viktigere å få jernbanen til å fungere for pendlerne rundt de store byene i Norge, enn med nattogtilbud. Når det er sagt, er det ikke sånn at vi ikke oppfatter at nattogtilbud kan ha noe for seg, men vi må jo bruke pengene på det viktigste først.

hovedlinje mot Europa. Det som er det grunnleggende problemet, er at vi har et for dårlig jernbanetilbud til å knytte Skandinavia sammen. Det er ingen tvil om at det vi burde være i gang med, er planlegging og etablering av et høyhastighetstilbud både Göteborg og København. Det er det som er langsiktig bærende for den strekningen. Så lenge det ikke er der, trenger vi å maksimere og gjøre det tilbudet som er der i dag, Det som er bra, er at det har blitt en økt frekvens i tilbudet på dagtid. Det er bra, men det mangler et nattogtilbud. Et nattogtilbud gir en mye

for dagtogtilbudet er det egentlig bare de som er på private reiser, som har mulighet til å bruke. Et nattogtilbud er et mye bedre tilbud til næringslivet

Dette er noe vi bare bør sette i gang med, for det er en konkurranse om nattog. Det kommer det til å fortsette å være i Europa, for det er mange flere nattogtilbud som er i ferd med å etableres. Det er ikke noe som bare er her nå; det kommer til å være der også om fire eller fem år. Det er ingen grunn til at vi skal vente med å sette i gang prosessen, selv om det tar tre–fire år. Det er et viktig tilbud for å knytte Skandinavia bedre sammen, og forhåpentligvis er det også selskaper i både Sverige og Danmark som vil kunne være interesserte